neke stvari, ki pa niso v redu. Vi ves čas nekaj zanikate in se izgovarjate o nekih zlepljenkah. Mene zanima, ali ste ali niste izjavili, ko ste se pogovarjali s Petanom. Slišala sem vaš glas in slišala sem njegov glas. To pomeni, da niso igralcev najeli ‒ ali kako? Ali so? Citiram: »Midva se lahko zmeniva. Poslušaj me, Bojan, eno stvar. Če se midva zmeniva, te ne bom nategnil, ker nisem še nobenega.«

ko smo napovedali interpelacijo, ste izjavili, citiram: »Jaz nisem nikoli obljubil, da bo on kdaj lastnik deleža Kada, kajti treba je spoštovati slovensko prevzemno zakonodajo.« Konec navedka. Ampak, kaj posnetek razkriva? Spet vaš glas ali mogoče igralčev, zdaj ne vem. Citiram: »Ni nobenega. Ti boš tako ali tako enkrat imel ta Kadov delež in boš lahko takoj poklical nadzorni svet in naredil, kar boš hotel.« Konec navedka. Dalje: »Bomo že sodniku strli jajca …« Spoštovani, ne gre niti toliko … Mislim, gre tudi za vulgarnost vaših besed, da se razumemo, ki ne pristojijo nekemu ministru, ampak ne bom moralizirala o tem, ali je vaše besedje vulgarno ali ni. Gre za to, da ste izrekli stavek, ki pomeni, da se pritiska na sodnika. Na nekoga, ki pripada avtonomni veji oblasti, sodni veji oblasti. Za to gre! Za pritiske s strani politike z mesta gospodarskega ministra, takrat, na nekoga, ki je sodnik v avtonomni veji oblasti. To je. Vsebina je važna, spoštovani, tega stavka. Ne zdaj, koliko ste vulgarni. Vulgarni ste itak bili v tem pogovoru, ne samo v primeru teh jajc, ampak tudi o tem, kako boste nekoga nategnili ali ne boste nategnili in tako naprej. Skratka, zelo domačijsko besedišče. Glejte, kar se pa tiče referenduma. Takole bom rekla. V vsaki normalni demokratični državi, spoštovani minister, ministri ali pa predsedniki vlad odstopajo za mnogo manj. Dovolj bi bil že referendum. Sploh ne bi rabili imeti afere »glupi davki«, da se razumemo. Škoda, da imamo toliko vsega, se je nabralo, kajne. V glavnem, ljudstvo, 680 tisoč ljudi, vam je takrat izreklo ljudsko nezaupnico, če hočete. Ali pa, da vam povem, da boste bolj razumeli, vas je takrat interpeliralo v bistvu, kajne. Pa lahko zdaj vi govorite, da je ljudstvo zavedeno in glupo, kolikor hočete, in da nima pojma, kako je vaš zakon bil dobronameren in kako se vsi motimo, ker vsi smo očitno glupi, tudi z mano vred, ki sem ta zakon pa prebrala, da se razumeva. Tako da, spoštovani, tudi to nekaj ne bo štimalo. Ali se vam ne zdi? Res me zanima, pojasnite nam, kaj pomeni, »bomo sodniku že strli jajca«. Ne se opravičevati, da so ta jajca vulgarna beseda, rajši nam povejte vsebinsko, kaj to pomeni. Kako je to možno, da minister, ki bi moral biti človek z integriteto, si predrzne sploh pomisliti na kaj takega, kaj šele, da se to z nekom pogovarja, z nekim tajkunom, kjer gre za prevzem državnega podjetja in tako naprej, kjer gre – v vajinem pogovoru je to pač razvidno – tudi za izogibanje plačilu davkov in tako naprej? zdaj boste vi tu nam prodajali neke pravljice in se ven motali, ampak, saj pravim, pozabimo glupe davke. Spomnite se samo na referendum. Vsak minister z minimalno časti in dignitete bi takoj po takšnem rezultatu odstopil. Takoj, nemudoma. Hvala lepa.

To ni bil prvi referendum v zgodovini Slovenije. Teh referendumov je bilo že kar nekaj in tudi to ni bil najbolj hud poraz na referendumu. Tudi teh porazov je bilo veliko, pa noben minister ni nikoli odstopil ali kakorkoli prevzel posledično te odgovornosti. Pa vam bom navedel en primer. Dr. Rado Bohinc je bil minister za notranje zadeve v vladi Antona Ropa leta 2003 in je bil na referendumu tako imenovani tehnični zakon o izbrisanih, ki ga je on izgubil s približno 95-odstotno večino. 95 odstotkov ljudi je zavrnilo. Ali je gospod Rado Bohinc odstopil? Ali je bil interpeliran? Potem je bil dr. Ivan Svetlik leta 2011. Je tri referendume zapored padel; in to s prepričljivo večino. Ali je odstopil, ali je prevzel odgovornost? Ne, nagrajen je bil kot rektor in vi zdaj pričakujete dvojne vatle. Eno imate za svoje KUL-ovske kolege, drugo pa pripisujete meni. In še nekaj, Zakon o vodah, ki je bil itak zmanipuliran, da glava boli, je podprlo 104 tisoč volivk in volivcev. Vas, gospa Sukič, z vašo celo Levico vred, pa dobrih 80 tisoč volivcev, leta 2014, 2018, To se pravi, vi ste prejeli manj glasov kot politična stranka, kot jih je prejel ta zakon. Na volitvah se ne glasuje proti, na volitvah se glasuje za. Na referendumu imajo pa žal volivci samo dve izbiri. In še enkrat, nihče doslej ni odstopil ali prevzel ali kakorkoli za odločitve tega državnega zbora. Jaz sem bil predlagatelj, pravzaprav Vlada, Ministrstvo za okolje je bil predlagatelj Vladi in Državni zbor je sprejel odločitev. In po načelu delitve oblasti ne morem prevzemati odgovornost, seveda, za početje druge veje oblasti. Kar se pa tiče pogovora z Bojanom Petanom, ki ste ga omenili, je pa res, jaz sem takrat poskusil na vse načine kot predstavnik države preprečiti škodo in oškodovanje državnega premoženja. Hotel sem preprečiti, želel sem preprečiti škodljiv prevzem Term Čatež s strani družb pod okriljem Bojana Petana. To so Državna založba Slovenije, Delo prodaja in tako naprej. Do takrat sta bila namreč država s 35-odstotnim lastništvom družbe pod okriljem Bojana Petana s 30-odstotnim lastništvom pravzaprav precej izenačena lastnika. Varianta je bila tudi ta, da se sodeluje pri upravljanju te družbe med lastniki. Varianta pa je bila tudi ta, da je naredil sovražni prevzem, ki ga je naredil, in jaz sem mu takrat povedal, da bo država za zaščito svojega interesa naredila vse, kar je mogoče, da bo preprečila škodo. In tu je prišel tisti zloglasni, ker tudi sodišča bi lahko s kakšnimi začasnimi odredbami, kar pogosto delajo, preprečila takšno škodljivo dejanje. In od tukaj je prišel tisti izraz ven. Če vam to pojasnjuje. Jaz sem ga takrat pravzaprav želel odvrniti od tega škodljivega dejanja. Da je to škodljivo dejanje, se danes dokazuje in sem vam že povedal. Podjetje je prezadolženo, praktično država je izgubila s tem podjetjem in z njegovo celo skupino, vključno z Državno založbo, okoli 100 milijonov evrov plus. Ne izplačuje niti solidnih plač ljudem, kaj šele da bi obnavljalo turistično infrastrukturo in skrbelo za razvoj podjetja. Podjetje je torej prezadolženo, uničeno, na kolenih in se kaže, kaj sem pravzaprav takrat želel narediti. Če je to moj greh, pa ga v celoti sprejemam.

da ravnokar črpajo 1,5 milijona kubičnih metrov termalne vode letno, torej šestkrat več kot prej, s čimer močno povečujete tveganje izsušitve podzemne shrambe vode na območju Brežic, ki je na najnižji ravni v zgodovini. Zakaj? To okoljevarstveniki ocenjujejo kot okoljski kriminal, vi pa kar s Petanom, ki ga danes nabijate, kakšen lopov je, vi pa kakšen poštenjak. To je neverjetno. Komu vi to pripovedujete? Ali sem jaz res tako grozljivo glupa, ker če sem, verjemite, se bom ukinila, dobesedno, ker to je neverjetno. Dalje. Pravite, da je podprlo vaš zakon več volivcev kot levica. Moram vam povedati, da niti polovica volivcev SDS ni podprla vašega zakona, če se že na to ven vlečete. Še nekaj, spoštovani, kaj me briga, kateri ministri nekoč niso odstopili po referendumih. Ali je to tisto, kar si želimo v politiki?! Odstopil je poslanec stranke LMŠ zaradi afere sendvič, spoštovani, ubogi sendvič, pa je človek odstopil; in vi si to drznete. Ali vi razumete, kaj govorite? Vi govorite, da če je enkrat eden nekaj ukradel, da lahko kradejo vsi do neskončnosti naprej in da se nikoli ne bo nič spremenilo. Vi pravite, da nikoli ne bomo dvignili nivoja politične kulture v Sloveniji, političnih standardov, standardov, ki morajo veljati za ministre pa premierje in tako naprej, za poslance. Pa vi se hecate. hecate. Vi govorite, ker ni on odstopil, tudi meni ni treba. Pa kaj se vi hecate. Dajte se malo ozreti čez mejo pa poglejte, zakaj odstopajo tam ministri in premierji celo. Poglejte, zakaj je Kurz odstopil. Sedaj pa resno. Ja, premier, sosednja Avstrija, ni dolgo nazaj, kar je podal odstop. Zakaj že? Za mnogo manj od tega, o čemer danes tukaj govorimo. Hvala. Hvala lepa. Minister, izvolite. **MAG. ANDREJ VIZJAK:** Ja, gospa Sukič, jaz se ne bom nikoli ravnal po vaših standardih, ne tega pričakovati. Ravnal se bom po standardih delovanja te koalicije, te vlade in menim, da štejejo dejanja in veliko manj prazne puhlice. Seveda minister Levice še ni mogel nikoli odstopiti, ker ga niste nikoli imeli.

Terme Čatež že desetletja niso imele urejene koncesije, to pa zaradi tega, ker so se izmikale ureditvi tega vprašanja na raznorazne načine. Seveda vsako koncesijsko razmerje prinese tudi obveznosti. Obveznosti so te, da je treba načrpano termalno vodo spremljati z monitoringom, tako količine, temperature, treba je zagotavljati, da se toplotno izkoristi termalna voda, ne da se napol topla izpušča v vodotoke, in seveda treba je plačevati koncesijsko dajatev. Pri Termah Čatež je prihajalo desetletja – v glavnem levih vlad – do izmikanja temu in to smo končno uredili s podelitvijo koncesije in sklenitvijo koncesijske pogodbe, in sicer za količine vode, ki so jih na podlagi strokovnih podlag Geološkega zavoda Terme Čatež uporabljale dotlej. In nič več. In to so količine vode, ki ne ogrožajo vodonosnika. Če meni ne verjamete, prosim, poglejte javne objave na Geološkem zavodu Slovenije, kjer so naredili strokovno podlago, katere količine načrpane vode na območju tega termalnega vodonosnika so še znosne za to, da vodonosnik ostaja v kondiciji. In na podlagi tega, kajti Terme Čatež do takrat niso imele merilnih naprav, smo sklepali o njihovi takratni porabi. In za to, pravzaprav še za manj, so dobili koncesijo. Vendar bodo poslej morali izvajati predpisani monitoring in plačevati koncesijsko dajatev, ki bo štirikrat višja kot doslej. To se pravi, mi smo uredili desetletja neurejeno stanje in zdaj mi očitate, da smo jim dali neke dodatne pravice. Boste morali pa še malo podkrepiti te svoje očitke.

lep pozdrav! Bom jaz poskušal podkrepiti te navedbe glede koncesije Term Čatež. Ampak čisto na začetku pa morda še en odziv na vašo uvodno predstavitev. Vi ste na nek način obžalovali, da danes sedite tukaj, gospod Petan pa je na prostosti, in da nimamo enakih meril za vse. Ampak tu je treba poznati razmejitev med kazensko in pa politično odgovornostjo. In vi tukaj sedite zaradi politične odgovornosti. Kolikor pa vem, je pa gospod Petan v drugih postopkih. Kar se tiče koncesije Term Čatež, vsi vemo, da je največji delničar Term družba DZS v lasti Bojana Petana. In pa tudi dejstvo je, da se vidva, gospod minister, z gospodom Petanom poznata. Na začetku bom podal nekaj dejstev glede podelitve koncesije. Jaz sem si pogledal te javno dostopne podatke, javno dostopne uredbe, ki ste jih izdajali. Me boste popravili, če se motim, ampak vseeno. V letu 2016 so Terme Čatež dobile koncesijo za črpanje 250 tisoč kubičnih metrov termalne vode na leto. Kot ste že tudi sami povedali in tudi zapisali v odgovoru, v letih 2017 do 2019 je bilo izvedenih več inšpekcijskih nadzorov, ugotovljenih več nepravilnosti, izrečenih več kazni, kazni, mislim, da je bila celo izrečena ena začasna prepoved opravljanja enega dela dejavnosti. In Terme Čatež so v tem obdobju črpale med 700 in 800 tisoč kubičnih metrov vode, se pravi skoraj trikrat več, kot jim je bilo s koncesijo dovoljeno. 6. 2020, se pravi kmalu po nastopu vaše vlade, so Terme Čatež zaprosile za spremembo koncesije z 250 tisoč na 1,1 milijona kubičnih metrov vode na leto, kar pomeni štirikratno povečanje črpanja. Ni nepomembno, da ste šli mesec dni kasneje, gospod minister, na sestanek h gospodu Petanu na temo te nove koncesije, vsaj tako je razvidno iz javno dostopnih podatkov v aplikaciji Erar, ki beleži lobistične stike. In potem je v mesecu novembru 2020 vlada potrdila povečanje koncesije. S tem so lahko namesto prvotnih 250 tisoč kubičnih metrov črpale 1,1 milijona kubičnih metrov termalne vode. To so javno dostopni podatki. Zakaj je to tako sporno, da je to eden od očitkov interpelacije? Zato, ker ste podelitev te koncesije peljali mimo formalnopravnih predpisov, ki urejajo podeljevanje koncesij. Pravno podlago vam daje 137. člen Zakona o vodah, ki določa, da se koncesija podeli, če tako dovoljuje načrt upravljanja z vodami. Ta načrt je izdelan na podlagi strokovnih analiz, osvežuje se na vsakih pet do šest let. In trenutno veljavni načrt je v veljavi do konca leta 2021. In kaj pravi ta aktualni načrt, na katerega se tudi vi v svojem odgovoru, gospod minister, sklicujete? 8. člen Uredbe načrtu upravljanja z vodami določa, da se lahko na področju krško-brežiškega bazena, kamor spadajo Terme Čatež, koncesijo podeli le v primeru, če trend gladine podzemne vode ni več padajoč. Se pravi, obstaja pogoj, koncesija se podeli, če trend podzemne vode ni padajoč. Po javno dostopnih podatkih obstaja več dokumentov, ki dokazujejo, da gladina podzemne vode upada na tem območju. Prvi dokument, ki o tem govori, je dokument z naslovom Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji, ki ga je izdelal Arso. In na strani 85 tega poročila lahko najdemo tole sliko, iz katere je jasno razvidno, da obstajajo na področju vrtin, ki jih uporabljajo Terme Čatež, značilni trendi upadanja podzemne vode. Javno dostopna slika. Potem imamo to pojasnilo, ki ste ga tudi vi omenjali v uvodni predstavitvi, pojasnilo Geološkega zavoda Slovenije, to pojasnilo je iz letošnjega leta, ki podaja strokovne podlage o stanju geotermalnega vodonosnika krško-brežiškega območja. Jaz bom povzel samo nekatere ključne ugotovitve tega poročila. Geološki zavod ugotavlja, da je v skladu z načelom previdnosti na tem vodonosniku vpeljana prepoved in omejitev rabe termalne vode. To je skladno z načrtom upravljanja voda, ki sem ga prej omenil. Poročilo omenja, da trend gladine podzemne vode v zadnjih letih kaže na stabilizacijo stanja, kar pa seveda ne pomeni, da gladina podzemne vode več ne upada. Ravno nasprotno, iz poročila izhaja, da Geološki zavod ne more in ne zna zanesljivo oceniti stanja gladine vode. To je fakt. Na več mestih pišejo o razpršenosti podatkov, o nezanesljivosti podatkov, o vrzelih v podatkih. Skratka, vse kaže na to, da je zanesljivo oceno o stanju tega vodonosnika nemogoče podati.

vrtinah. To poročilo zapiše: »Z vzpostavitvijo monitoringa na vseh vrtinah ob podeljeni koncesiji bodo podatki na voljo stalno in zvezno v urnem merilnem intervalu. To bo omogočilo njihovo statistično obdelavo in,« gospod minister, bodite pozorni, »izdelavo zanesljive ocene stanja.« Kar pomeni, da na podlagi tega poročila koncesije Termam Čatež ne bi smeli podeliti. Obstaja pa še en, tretji ključni dokument. Že prej sem omenil, da je podlaga za podelitev koncesije načrt upravljanja z vodami, ki se sprejema na vsakih pet do šest let. Omenil sem, da obstoječi načrt, ki trenutno velja do konca leta 2021, ne dovoljuje podelitve koncesije, če gladina upada. In vi sedaj pripravljate nov načrt upravljanja z vodami, zato ste na ministrstvu avgusta 2020 objavili dokument Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja, ki je strokovna podlaga za nov načrt upravljanja z vodami. Ta dokument je pripravljen v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za okolje, Direkcijo Republike Slovenije za vode, Inštitutom za vode Republike Slovenije, Geološkim zavodom Slovenije. Na strani 52 tega dokumenta, ki ste ga vi, gospod minister, oziroma vaše ministrstvo objavili, ste zapisali: »Območje Čateškega dolomitnega geotermalnega vodonosnika v Krški votlini je z vzpostavitvijo monitoringa koncesionarjev rabe termalne vode že zmanjšalo vrzeli v podatkih. Trenutno se kažejo razmeroma ugodno trendi gladine podzemne vode z upočasnjevanjem zniževanja gladine.« Se pravi, gospod minister, v vašem dokumentu, ki ste ga javno objavili, ste zapisali, da se gladina podzemne vode še vedno znižuje; pa ste kljub temu že v letu 2020 podelili dodatno koncesijo, ki Termam Čatež omogoča štirikratno povečanje črpanja. Pa tudi če vzamemo za primer, da bi bila ta prva koncesija v letu 2020 dopustna, kar seveda sem vam sedaj dokazal, da ni; ste v letu 2021 podelili še dodatno koncesijo za dodatnih 400 tisoč kubičnih metrov vode. jaz se nanašam na javno dostopne podatke in uredbe, kar pomeni skupno milijon in pol kubičnih metrov vode; in brez kakršnikoli dodatnih obveznosti, ki jih nekatera poročila omenjajo, obveznosti po ponovnem vračanju termalne vode v vodonosnik, govorim o teh tako imenovanih reinjekcijskih vrtinah. Skratka, gospod minister, jaz menim, da ste s podelitvijo te koncesije kršili Uredbo o načrtu upravljanja voda. najmanj kar bi morali tukaj upoštevati, če že niste upoštevali teh poročil strokovnih institucij, ki sem jih navedel, je upoštevanje načela previdnosti. Ko si v dvomu, se odločiš v prid okolja. In jaz menim, da pri podelitvi koncesije tudi tega načela niste upoštevali, zato jaz vsaj v tej točki menim, da je vaša politična odgovornost nedvomno ugotovljena. Pa da ne govorim niti o tem, da ste drugim prosilcem za izdajo koncesije postavljali bistveno strožje pogoje, pa čeprav so bile njihove zahteve bistveno manjše, kot so bile zahteve Term Čatež. Jaz sem vaš odgovor, gospod minister, zelo podrobno prebral in v odgovoru ste sklicujete na to, da je šlo pri koncesiji Term Čatež zgolj za legalizacijo obstoječega stanja. To ste tudi prej ponovno povedali, ampak sedaj to zatrjevanje po mojem mnenju nima nobene logike. Terme Čatež so imele koncesije za črpati 250 tisoč kubičnih metrov vode. Po podatkih Geološkega zavoda in pa tudi po vaših podatkih na spletni strani so črpale neupravičeno med 700 in 800 tisoč kubičnih metrov; vi ste jim pa podelili dve zaporedni koncesiji, s katerimi lahko črpajo milijon in pol kubičnih metrov. Če bi bil vaš namen iskren, bi podelili koncesijo za črpanje takšnih količin vode, kot so jih Terme Čatež takrat črpale, se pravi okoli 700 tisoč kubičnih metrov. Če seveda pustimo ob strani dejstvo, da koncesije sploh ne bi smeli podeliti. To je, kar se tiče koncesije. Če grem na nakup delnic družbe Petrol. Jaz moram reči, da je tukaj kar nekaj naključij. Vi ste povedali pa tudi zapisali v odgovoru, da ste delnice kupovali v mesecu marcu in maju 2020. Zelo povedno je, da ste vi marca 2020 postali minister v tej vladi. Povedno je, da je marca 2020 vlada, katere član ste tudi vi, odločala o podaljšanju regulacije cen goriv za 6 mesecev. To ste sami navedli v odgovoru, kar pomeni, da ste bili v tem času, ko ste kupovali delnice, seznanjeni z namerami vlade, kar se tiče regulacije oziroma deregulacije trga pogonskih goriv; za razliko od manj poučenih vlagatelj, ki te informacije niso imeli in je niso mogli imeti. Slučajno ste meseca marca 2020 vzeli kredit za 120 tisoč evrov in v marcu in maju kupili 415 delnic Petrola. To kaže na neki indic, da ste imeli notranjo informacijo, ki ste jo pač izkoristili. Ključni element vaše obrambe, vsaj tako izhaja iz vašega odgovora, je ta, da bi lahko meseca oktobra, se pravi po tem, ko je vlada cene deregulirala, vsak državljan kupil delnice po približno enaki ceni, kot ste jih kupovali vi v mesecu marcu in maju. Zakaj ta argument ne zdrži? Vi niste navaden državljan, vi ste član vlade. In ste že marca, marca, v obdobju prvega nakupa delnic, soodločali o regulaciji oziroma deregulaciji cen goriv. To ste sami povedali, vlada je v marcu podaljšala regulacijo za 6 mesecev. Če sem jaz to prav izračunal, ste vi delnice kupili po povprečni ceni 289 evrov na delnico. Upravičeni ste bili do dividende v višini 22 evrov bruto oziroma 16 evrov neto na delnico, če odštejemo davek. Kar pomeni, če poenostavim, vi ste to delnico kupili za ceno okrog 270 Po objavi vlade, da se bodo cene deregulirale, je bila nekaj dni v mesecu oktobru, ne pa cel oktober, gospod minister, nekaj dni, cena delnice res tam okrog 300 evrov, nekaj več, ampak obstaja ena bistvena razlika. Navaden državljan, ki je takrat, se pravi v mesecu oktobru, kupil delnice, ni bil upravičen do izplačila dividend. Kar pomeni, da navaden državljan je oziroma bi meseca oktobra plačal skoraj 30 evrov za delnico več kot vi. Ampak to sploh ni bistveno. V resnici je irelevantno, kakšna je bila cena delnice v mesecu oktobru, ko je vlada ta trg pogonskih goriv deregulirala. Gre za to, ali ste meseca marca kot minister in član vlade o prihodnjih potezah vlade vedeli več kot navaden državljan in ali ste te informacije izkoristili. Povedno je tudi naslednje, pa boste, minister, potrdili ali pa zavrgli. Vaše ministrstvo naj bi 2. septembra 2020 v medresorsko usklajevanje dobilo gradivo na temo deregulacije cen goriv. V medijih smo lahko prebrali, da ste oziroma vaše ministrstvo je podalo mnenje, ki nasprotuje gradnji novih bencinskih servisov. Ampak ravno možnost gradnje novih bencinskih servisov je po ugotovitvah se pravi Agencije za varstvo konkurence, ključni pogoj, da bi lahko na trg pogonskih goriv sploh vstopili novi ponudniki in da bi se s tem vzpostavila bolj učinkovita konkurenca. dejstvo je, da gre to vaše negativno mnenje zelo v prid Petrolu – kjer imate vi kar nekaj delnic – in pa madžarskemu naftnemu trgovcu MOL, ki je nedavno tega kupil družbo OMV Slovenija. Obe družbi imata na slovenskem trgu več kot 70-odstotni tržni delež. In če obstaja na kateremkoli trgu duopol, in jaz ocenjujem, da na slovenskem obstaja, kakšnega posebnega pritiska na znižanje prodajnih marž ni in jih ne bo. Glede na vse povedano je tukaj skoraj preveč naključij, da ne bi obstajal vsaj sum zlorabe notranjih informacij, ki ste jih kot član vlade imeli. In to je le eden od delčkov v mozaiku ugotavljanja vaše politične odgovornosti. Kar se tiče sprejemanja novele Zakona o vodah. Slovenija je ena redkih držav, ki ima to pravico zapisano v Ustavi. In to ne pomeni samo tega, da ima vsakdo pravico do čiste pitne vode, pomeni tudi to, da mora ta pravica uživati posebno skrb s strani države. Podpisniki interpelacije vam očitamo odgovornost za pripravo okoljsko škodljivega Zakona o vodah, za kršitev Ustave Republike Slovenije, Aarhuške konvencije, določil Zakona o varstvu okolja in drugih načel ravnanja z okoljem. Če podam kratko kronologijo sprejema te novele Zakona o vodah. Vi ste novelo dali v javno razpravo 20. 10. 2020. Pri tako pomembnih spremembah, ki imajo lahko vpliv na stanje voda, bi morala javna obravnava trajati dovolj dolgo, da bi se do nje lahko opredelila strokovna javnost, in to kvalitetno opredelila. Ampak vam se je mudilo in javna obravnava je trajala 14 dni. Potem je šel zakon v medresorsko usklajevanje, kjer ste dodali en izjemno sporen člen, ki bi dovoljeval gradnjo objektov, ki uporabljajo nevarne snovi, na vodovarstvenih območjih. In januarja letos ste novelo vložili v Državni zbor. Ne samo to dejstvo, da ste javno obravnavo opravili izjemno hitro, tudi samo obravnavo novele v Državnem zboru ste predlagali po skrajšanem postopku in seveda s tem še dodatno ustvarili časovni pritisk za sprejetje te sporne novele. Res je, Poslovnik Državnega zbora dovoljuje skrajšani postopek obravnave, ampak za manj pomembne oziroma zahtevne spremembe. Ampak dejstvo je, gospod minister, zahtevnosti sprememb ne moremo enačiti s številom členov, ki se spreminjajo v zakonu, pač pa je treba te spremembe pogledati vsebinsko. In te spremembe, ki ste jih vložili v Državni zbor, so bile vsebinsko še kako pomembne, vsebovale so namreč sporno določbo o gradnji objektov, ki uporabljajo nevarne snovi, na vodovarstvenih območjih. Če pogledamo ustno obrazložitev generalnega sekretarja Vlade, ko je na seji Kolegija Državnega zbora obrazložil razloge, zakaj vlagate novelo po skrajšanem postopku, lahko vidimo, da je bila ta obrazložitev podana v nekaj stavkih. Sekretar je govoril samo o spremembi določil Sklada za vode in se niti z besedo ni dotaknil te sporne določbe, ki ste jo dodali po končani javni obravnavi. Enako tudi v tem opisu poglavitnih rešitev, to je obvezni del predloga zakona, ko se ga vloži v proceduro v Državni zbor, spornega člena ne omenjate niti z besedo. Minister, jaz mislim, da bi se morali zavedati, da gre pri tej noveli zakona za še kako pomembne spremembe. Šlo je namreč za spremembe, ki so korenito oziroma bi korenito vplivale na stanje voda in pa na naše življenjsko okolje, pa ste vseeno predlagali skrajšani postopek. V odgovoru na interpelacijo se sklicujete na to, da je ta skrajšani postopek sprejel Državni zbor, kar drži, ampak dejstvo je, da Kolegij predsednika Državnega zbora o predlogu za skrajšani postopek ne bi mogel odločati, če ga vi ne bi predlagali, vsi pa vemo, kakšno je glasovanje koalicije na kolegijih predsednika Državnega zbora. Potem ko je bil ta skrajšani postopek z glasovi koalicije potrjen in pred obravnavo novele na matičnem odboru, ste dodali še eno zelo sporno vsebino. Dodali ste možnost gradnje objektov v javni rabi na vodnem in priobalnem zemljišču, kot jih določa Gradbeni zakon. Treba je vedeti, da pri objektih v javni rabi, morda je ta beseda malo zavajajoča, gre predvsem za objekte v zasebni lasti. Med drugim govorimo o gradnji hotelov, restavracij, parkirišč, trgovskih centrov in ne samo o postavitvi otroških igrišč in pa kolesarskih stez, kot ste vi na odboru ta vaš predlog obrazlagali. Tako ste eni, recimo temu, dobri rešitvi, to je sprostitvi sredstev Sklada za vode, dodali 2 izjemno škodljivi določbi in potem ste na račun te dobre rešitve opoziciji očitali nasprotovanje zakonu, ampak gre za že poznane manevre, ki ste jih v preteklosti že počeli, ko ste vlagali PKP-zakone in pa še kje drugje. In moje mnenje je, če bi bil vaš namen res iskren, če bi želeli povečati sredstva za sanacijo vodotokov, potem bi to enostavno storili na način, da bi spremenili samo ta člen; in jaz sem prepričan, da nihče iz opozicije temu ne bi nasprotoval. Glede na to, kar sem naštel, ste kršili 7. in 8. člen Aarhuške konvencije, ki govori o tem, da je treba omogočiti široko udeležbo javnosti na stopnji, ko so še vse možnosti odprte. In ko je enkrat predlog v parlamentarni proceduri, je ta udeležba javnosti bistveno okrnjena. In prav bi bilo, da se po tako drastičnih spremembah novele, kot se je zgodila v tem primeru, novelo zakona ponovno vrne v dodatno presojo strokovni javnosti. Potem ste izigrali določilo Poslovnika Državnega zbora, ko ste novelo zakona predlagali v sprejetje po skrajšanem postopku, pri čemer ste iz obrazložitve predloga izvzeli ključne sporne člene. Potem ste kršili 4. člen Vodne direktive, ker niste izkazali javnega interesa, ki bi vam dovoljeval poslabšanje stanja voda zaradi prevladujočega javnega interesa. So pa zato ljudje na referendumu zelo jasno izrazili svoj javni interes. Potem ste kršili načelo previdnosti, kar ste v odgovoru na interpelacijo, gospod minister, kar sami priznali, ko ste zapisali, da je načelo previdnosti dejansko politika počasne poti, ki pa ji v razmerah pandemije covida-19 in kratkem mandatu ta Vlada Republike Slovenije ni mogla v celoti slediti. To ste sami zapisali v odgovoru. Gospod minister, kratek mandat te vlade, še manj pa izgovor na zdravstveno epidemijo ni opravičljiv razlog za to, kar ste vi hoteli narediti. In ne vem, kaj ima navedeno veze z dovoljevanjem spornih gradenj. Morda mi boste vi to kasneje obrazložili. Ko je bila ta novela na odboru in pa tudi kasneje na plenarni seji, smo v opoziciji vsi v en glas opozarjali na spornost in škodljivost zakona. Ampak vi, minister, ste takrat zelo goreče zagovarjali te spremembe. Poleg tega je vlada, kot je tudi praksa po novem, kolikor vem, potrdila amandmaje koalicije, kar pomeni, da se je s tem strinjala. V opoziciji smo v vsem tem času že vajeni tega, da naših opozoril – opozoril opozicije večinoma ne poslušate, ampak res mi ni jasno, zakaj ne poslušate strokovne javnosti. Če povem zelo plastično, vsi razen vlade in koalicije so oziroma smo nasprotovali sprejemu te novele. Nasprotovala je opozicija, opozarjala vas je Fakulteta za gradbeništvo, se pravi ključna ustanova, ki izobražuje strokovnjake s področja vodarstva. Opozorili so vas, da bodo te spremembe negativno vplivale na poplavno varnost, kakovost vodnih virov, da niti ne naštevam vsega. Opozarjalo vas je združenje civilnih iniciativ, ki vam je zelo jasno in konkretno zapisalo, katere vse zakone – domače, mednarodne – kršite. Na vas, gospod minister, se je trikrat obrnil Varuh človekovih pravic. Pa tudi njega niste poslušali. Na spletni strani Varuha lahko najdemo zapis, kjer vam očita kršitev 34.a člena Zakona o varstvu okolja, 44. člena Ustave Republike Slovenije ter osnovnega namena ter cilja Aarhuške konvencije. In pa seveda končno opozorilo vam je dalo ljudstvo na referendumu. Vaš odziv na referendum je bil, po mojem mnenju, nespoštljiv do državljank in državljanov, predvsem pa podcenjujoč. pa podcenjujoč. Menim, da je s tem, kar sem sedaj naštel, vaša politična odgovornost tudi v tej točki dokazana. Bi pa vseeno povzel še nekatera vaša ostala ravnanja. Dejstvo je, da ves čas ministrovanja kažete intenco izločitve nevladnih organizacij in pa civilne družbe iz praktično vseh postopkov, ki se tičejo okolja. To smo lahko videli v PKP1, ko ste pod pretvezo interventnosti bistveno zaostrili pogoje delovanja nevladnih organizacij. Enako pri Zakonu o ohranjanju narave. V Gradbenem zakonu ste želeli NVO-je, se pravi nevladnike, izločiti iz postopka stranskega udeleženca, kar je sicer kasneje bilo spremenjeno. Ste pa določili bistveno višje takse za pritožbene postopke. Ampak dejstvo je, da visoke takse za nevladne organizacije, ki nimajo ne vem koliko sredstev, predstavljajo odvračilni učinek. Kmalu po nastopu mandata, tako smo lahko prebrali v medijih, pa boste povedali, minister, ali to drži ali ne, ste razpustili službo za sistem okolja in prostora, ki je delovala kot pravna služba. In potem ste pripravo Gradbenega zakona zaupali zunanji odvetniški družbi, ki je v očitnem konfliktu interesov. In enako potezo, enak manever ste storili pri pripravi Zakona o varstvu okolja, ko ste z neko zunanjo družbo podpisali pogodbo o pravni podpori pri spremembah zakonskih predpisov. Vrednosti te pogodbe niti ne bom omenjal, ker je zelo zelo visoka. In s tem, minister, ste evidentno kršili Resolucijo o normativni dejavnosti, ki jo je sprejel ta državni zbor. Peta točka resolucije pravi takole: »Priprava oziroma sprejemanje predpisov je poglavitna naloga državne uprave, torej ministrstev. Zato morajo biti ministrstva kadrovsko in tehnično usposobljena spremljati in urejati področja, za katera so ustanovljena. Pri tem ravnanju jim je vsekakor dobrodošla pomoč javnosti, civilne družbe ali posameznih strokovnjakov izven uprave, vendar ti ne morejo in ne smejo opravljati nalog namesto njih, saj za to delo niso ustrezno usposobljeni.« In vi ste storili ravno to. Pripravo zakonskih predlogov ste zaupali zunanji odvetniški oziroma dvema družbama. Jaz danes, gospod minister, ne pričakujem, da boste vi odstopili. Ker če bi imeli ta namen, bi že storili. Iskreno sem poskušal biti v tej svoji razpravi zelo strokoven in nepolitičen. In sem vam naštel kar nekaj dejstev, nekaj pravnih podlag, ki kažejo na obstoj vaše politične odgovornosti. In seveda ni skrivnost, kako bom danes glasoval.

naprej. Mi na ministrstvu smo želeli v tem mandatu, v skladu s koalicijsko pogodbo, spremeniti določene ureditve, ureditve, ker je bilo to potrebno, ker so se kazale velike anomalije v praksi. Tako je z Zakonom o urejanju prostora. Vsak ve, da sprejemanje občinskih prostorskih načrtov kakor tudi pridobivanje gradbenih dovoljenj traja predolgo, da je to zbirokratizirano in da je tukaj treba narediti poenostavitve. Podobno je pri Zakonu o varstvu okolja, kjer smo imeli, očitano je 17 kršitev evropskega pravnega reda, nekatere že v predsodnem postopku, za nekatere so nam grozile kazni. Ukrepati je bilo treba hitro in strokovno. Ljudje, ki so bili del problema, niso del rešitve. Številni na Ministrstvu za okolje in prostor, zlasti na področju odpadkov, niso bili v stanju reševati teh problemov. Podobno je bilo tudi pri gradbeni zakonodaji in urejanju prostora, zato smo poiskali zunanjo strokovno pomoč v tem smislu, da naredimo postopke učinkovite, skladne z evropskim pravnim redom in tudi po meri investitorjev in okolja, da so postopki učinkoviti, brez tveganj za okolje. Zato smo najemali tudi zunanjo strokovno pomoč. To je praksa, to delajo številna ministrstva. In jaz sem zato ponosen, da smo in da je ta državni zbor sprejel Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora, ki sta dobra predpisa, upoštevata in odpravljata številne probleme do sedaj. Tudi Zakona o varstvu okolja, ki je pred vami, ne bi sprejeli v taki obliki, če bi poslušali samo tiste, ki na ministrstvu urejajo ta problem. Številni imajo težave s tem, kdaj preneha status odpadka. Ne poznajo ambicije po elementih krožnega gospodarstva, da je treba kdaj pa kdaj odpadek z ustrezno obdelavo spremeniti tudi v proizvod, da to dela ves razviti svet, direktive Evropske unije gredo v tej smeri. In zato smo se seveda oprli na zunanjo pomoč, zato da imamo boljšo zakonodajo; in zaradi nič drugega. To je bil osnovni motiv. Jaz verjamem, da je zakonodaja zelo dobro pripravljena, in nismo kršili nobene določbe teh smernic oziroma določb, ki govorijo o načinu priprave aktov, ki jih mora Vlada sprejeti ali pa Vlada posredovati Državnemu zboru. Kar se tiče Zakona o vodah. Zakon o vodah je vseboval vsega 7 členov, bil je na dveh straneh in ni posegal v nobeno sistemsko urejanje na področju voda. voda. Imel je 2 vsebinski določbi, to je – kako, pod katerimi pogoji in v katerih primerih je dovoljen poseg na priobalno ali vodno zemljišče; in zagotavljajo več denarja za gospodarsko javno službo upravljanja z vodami.

pravi ta del, da se povečajo sredstva Sklada za vode tudi za vzdrževanje upravljanja vodotokov, je bil sezonsko pogojen, dela se delajo v določenih terminih leta tudi zaradi narave, okolja in podobno. In zato smo seveda 14-dnevni rok priredili tudi temu razlogu, ob tem pa velja še dodatno podčrtati, da ni šlo za sistemske spremembe, šlo je za manjše spremembe zakona, saj smo pravzaprav zaostrili pogoje poseganja na priobalna in vodna zemljišča. Namreč posegi itak niso dovoljeni po tem zakonu. Če bi šlo za objekt zasebne rabe, če bi objekt kakorkoli vplival na poplavno ogroženost, če bi objekt kakorkoli poslabševal stanje voda, če bi bil poseg poseg v nasprotju z načrtom upravljanja voda, ki ste ga prej citirali, in še nekatere druge omejitve. To se pravi, praktično res zelo selektivna možnost poseganja. Meni je seveda žal, da so ljudje to zavrnili, ampak spoštujem to referendumsko voljo, samo ne mi očitati, da pri tem nismo spoštovali 34.a člena Zakona o varstvu okolja, ki dovoljuje samo 14-dnevno javno objavo. Kako se je pa zakon potem spreminjal v nadaljnjih fazah, zlasti v Državnem zboru, je pa drugo vprašanje. Tudi to je po določbah pravilnika Državnega zbora javno in transparentno, kako se zakon z amandmaji sprejema in spreminja v Državnem zboru. Če ne, pa verjetno je bolj to vprašanje za koga drugega kot za mene, kakšna imate pravila sprejemanja predpisov in amandmajev v Državnem zboru. Kar se tiče Petrola, spoštovani poslanec, še enkrat. Verjetno niste vi tisti, ki boste sodili, ali sem pri nakupu delnic kršil kakršnakoli pravila, ker imamo za to pristojne institucije v Sloveniji. Te pristojne institucije so uvedle postopek zoper mene in niso ugotovile, da bi bilo nič narobe. To se pravi, ni bilo zlorab, vi pa še vedno govorite o sumu zlorab. Ne govoriti, da to ni pristransko. Negirate stališča in zaključke strokovnih institucij, ki niso pri tem ugotovile kakršnekoli zlorabe in so vse postopke zoper mene ustavile. Še enkrat, kot član vlade, pravzaprav regulacija ali deregulacija cen je bila postopek, ki je bil javno znan. javno znan. Preberite si klipinge, tudi mojega ministrskega kolega Zdravka Počivalška, ki je pravzaprav si ves čas mandata v vladi SMC zavzemal za deregulacijo in jo delno tudi izpeljal. Hvala bogu, mislim, da je to edino pravilno, ker edino Slovenija je imela regulacijo cen naftnih derivatov; da je prav, da smo to deregulirali. In je to bilo splošno znano, da je to vsake pol leta na mizi, marca in septembra, to je bilo splošno znano. Če vam to ni znano, potem je verjetno kakšen problem drugje, ampak jaz vam svetujem – malo se pozanimajte, malo poguglajte in boste videli številne javne objave na temo deregulacije in regulacije. Ne govoriti, da ni bilo vsem javno znano, da se o tem odloča vedno marca in septembra vsako leto, ker se uredba podaljšuje na pol leta. Lahko kimate z glavo, ampak pač tega ne poznate očitno. Marca lani smo podaljšali regulacijo cen in to sovpada s tistim mojim nakupom. Nisem jaz takrat kupil delnic Petrola, jaz sem bil delničar Petrola že pred tem. To ni bila moja odločitev za to, da bom takrat nekaj kupil. Ne, jaz niti približno nisem najel takšnega kredita za nakup delnic, ki ste ga vi omenili. Vsota je bila bistveno, bistveno, bistveno nižja, šlo je za pravzaprav neke vrste potrošniški kredit.

in je po moji oceni teh bencinskih servisov v Republiki Sloveniji dovolj, so zelo dostopni ljudem, mreža, po moje, je primerljiva z drugimi in tu ne vidim problema. Čisto na koncu še nekaj glede te koncesije Termam Čatež. Jaz ne vem, kako vam naj dopovem, ampak ni šlo za novo koncesijo, šlo je za legalizacijo obstoječe rabe vode, ki je bila nepokrita s papirji, ker se je črpalo vodo, pri čemer nihče ni vedel, koliko. To je bil problem in Terme Čatež bi morali zapreti zaradi tega. Zapreti bi jih morali zaradi tega in zato so bili tudi številni inšpekcijski ogledi in odredbe. In ko smo potem pravzaprav na podlagi strokovnih podlag Geološkega zavoda ugotovil, koliko je še sprejemljivo stanje za črpanje termalne vode v Termah Čatež, kar ne poslabšuje stanja, je bila ta številka objavljena, to je 80 litrov na sekundo na tem delu vodonosnika; in za to je bila podeljena tudi koncesija, pravzaprav še za nekoliko manj, zaradi načela previdnosti. Torej še enkrat, ni šlo za novo koncesijo in tukaj je vaš izvornik, ampak je šlo za legalizacijo obstoječe rabe vode, ki je nobena vlada pred menoj pač ni uredila. Terme Čatež pa obstajajo že stoletja tam. Stoletja ravno ne, 100 let pa, so bile že pred vojno tam terme. Prosim, zdaj ko smo končno to uredili, da bo moral koncesionar spremljati količine in temperature vode, ko bo moral plačevati državi, je pa nastala zdaj težava z vaše strani in očitki. Toliko zaenkrat, hvala.

Koncesijo so imeli za 250 tisoč kubičnih metrov, črpali so 700 tisoč, vi ste jim z dvema koncesijama dovolili črpanje milijon in pol. In to je fakt, jaz imam tukaj vse papirje, vam jih lahko prinesem. Pa še nekaj zelo pomembnega ste zdajle omenili v zadnjem odgovoru. Vi ste rekli, da so strokovne inštitucije ugotovile, da lahko Terme Čatež črpajo 80 litrov te te termalne vode na uro. In da ste jim podelili celo manjši pretok iz načela previdnosti. Jaz imam tukaj dokument iz leta 2020, uredba, in že ta prva uredba jim dovoljuje črpanje 141,7 litra na sekundo, minister. Dvakrat več, kot je dovoljeno, pa vi ste ravnokar rekli, da ste jim še manj omogočili tega pretoka. To je prva uredba, 2020. Druga uredba je ta dovoljeni pretok še povečala in jaz se bojim, da ste vi zelo, ali pa bom rekel, da ste domnevali kar pravilno, ko ste rekli, da je problem delovanja Term Čatež, morda celo bi jih bilo treba zapreti, ne vem, ampak vi ste kršili načrt upravljanja z vodami. Trend gladine po treh poročilih na območju krško-brežiškega vodonosnika je padajoč, to je fakt. In to je evidentna kršitev, dokazano, gospod minister. da je količina 80 litrov na sekundo oziroma 2 milijona 522 tisoč 800 kubičnih metrov na leto tista količina, ki je sprejemljiva za ohranjanje stanja vodonosnika. In oni so dobili manj od tega skupno. In gre za legalizacijo obstoječega stanja in ureditev koncesijskih razmerij. Prej nihče ni vedel, preden smo to podpisali in uredili, koliko vode črpajo; in lahko bi tiščali glavo v pesek in bi bila ta in bi bila ta situacija še vedno neurejena in bi pravzaprav terjala potem nekoga drugega, da bi to uredil. Nismo kršili nič, spoštovani poslanec, verjemite mi. Drugo, kar je, bi se tukaj navezal, še prej sem pozabil odgovoriti gospe Sukič glede Gradbenega zakona in neke korupcije do poslanskega kolega Simonoviča. V prej veljavnem gradbenem zakonu

V okviru novega gradbenega zakona smo to letnico premaknili iz 1998 na 2005. Po vseh javno objavljenih podatkih glede te gradnje, ki ni vplivala niti minimalno na kakršnokoli našo odločitev na ministrstvu, je objekt tam od leta 1997. In poteka legalizacija po že prej veljavnem zakonu. In nov zakon z ničimer ne vpliva na to, z ničimer. In je to res eno podtikanje meni, poslancu, pravnim strokovnjakom, ki so ki so sodelovali pri pripravi tega zakona in ki poslanca zastopajo. Zadeve so pravzaprav spolitizirane, zlonamerne, celo na osebno raven se spuščajo, nimajo pa nikakršne podlage v dejstvih.

jaz imam tukaj pred seboj te uradne dokumente. Zelo podrobno sem si prebral poročilo Geološkega zavoda Slovenije, zelo podrobno. In še enkrat zatrjujem, da ste vi s podelitvijo dodatnih koncesij prekoračili dovoljeni pretok termalne vode na

Druge uredbe žal ne najdem, vem, da je številka še večja, ampak fakt, poročilo Geološkega zavoda govori o tem, da je trend vode na tem območju padajoč. Govori tudi o tem, da so podatki nezanesljivi, vrzeli v podatkih. Če vam dam samo en primer, o čem govori to poročilo, v letu 2021 so naredili tri testne vrtine, da so ugotavljali trend podzemne vode. Na treh vrtinah so ugotovili izjemno različne podatke, od 125 metrov na eni vrtini do 140 na drugi, pa mislim, da je bilo 139 na tretji, ampak ni bistveno. Bistvo je, da so podatki nezanesljivi. In to ste vi sami povedali, da sedaj, ko imajo Terme Čatež koncesijo, so dolžne namestiti merilne naprave in bomo končno vedeli, kakšno je stanje. Ampak tu kršimo načelo previdnosti, kršimo načrt upravljanja z vodami. En kup stvari se krši, minister. In tukaj bom jaz končal, ker verjetno boste vi imeli odgovor, podoben prejšnjemu. Lahko vam pa dam te papirje, če želite.

da so strokovne podlage, ki jih je naredil Geološki zavod o stanju vodonosnika, izdelale novo oceno razpoložljivosti, ki temelji na analizi trendov izdatnosti in znižanj ter medsebojnih vplivov vrtin v Čatežu in Dobovi. Geološki zavod Slovenije je za Terme Čatež pripravil tudi poročilo o obratovalnem monitoringu za odvzem vode za obe leti in podeljena koncesija je povsem skladna s temi strokovnimi podlagami in ne ogroža stanja vodonosnika. Sicer pa je treba monitoring izvajati tudi v prihodnje in če bi do tega prišlo, so seveda na voljo tudi ustrezni ukrepi za zaščito vodonosnika.

»Območje Čateškega dolomitnega geotermalnega vodonosnika v Krški kotlini je z vzpostavitvijo monitoringa koncesionarjev rabe termalne vode že zmanjšalo vrzeli v podatkih. Trenutno se kažejo razmeroma ugodni trendi gladine podzemne vode z upočasnjevanjem zniževanja gladine.« To poročilo, na katerega se sedaj oba referirava, govori o tem, da je trend zniževanja gladine vode. Govori sicer o tem, da bodo podatki boljši, bolj zanesljivi. To je direktna kršitev te uredbe oziroma načrtov upravljanja. Tukaj bom jaz res končal in vas ne bom več obremenjeval.

Kaj to pomeni? Da je priliv v vodonosnik večji kot odvzem, kar pomeni, da se trend izboljšuje. Sedaj vi problematizirate trend odjema, ki je manjši od priliva, ker se padanje počasi ustavlja. To je več kot dokaz temu, kar je. In ne morete nehati, vidim.

če se ta trend upočasnjuje, pomeni, da še vedno pada, ampak bolj počasi. Sedaj pa res, hvala lepa, gospod minister, ne bom več.

tragičnih razsežnosti, bi bilo že smešno. Zmanjševanje trenda upadanja gladine, ki je na najnižji ravni v zgodovini, v katero ne bi smeli posegati na ta način. Ali smo res tako glupi? Dajte nas nehati imeti za tako glupe, lepo vas prosim. V Brežicah, na območju Brežic je podzemna shramba vode na najnižji ravni v zgodovini in okoljevarstveniki ocenjujejo to, da ste to dovolili, da sedaj Terme Čatež lahko šestkrat več vode kot prej črpajo, se pravi 1,5 milijona kubičnih metrov termalne vode letno za okoljski kriminal. In vi sedaj tukaj govorite – ja, malce se je upočasnil trend padanja gladine vode, ki je že itak prenizka, ta gladina, na najnižji ravni v zgodovini. sedaj vi nam to pripovedujete, da smo mi vsi glupi in kako je vse v redu. To je en moj komentar. Jaz se moram odzvati na to vašo spet manipulacijo, ko nas tukaj šetate gor pa dol, kot da smo res malo glupi. Jaz se res že počasi počutim tako. Glede te zunanje odvetniške pisarne, oprostite, spoštovani predsedujoči, da ste ravno vi v igri, ampak bom kar prebrala to, kar mediji pišejo, ker se ne bom sama več spuščala z vami, ampak bom citirala; pa mi boste potem razložili. Počakajte, da vam povem, ker ste prej spet malo zmanipulirali. Pravijo: »Poslanec Desusa Branko Simonovič bo lahko legaliziral svojo črno gradnjo v Semedeli nad Koprom, če bo sprejet nov gradbeni zakon.« Ki je medtem že sprejet. Kot razkrivajo na 24ur.com, »zakona niso pisali uradniki na ministrstvu za okolje in prostor, ampak v odvetniški pisarni Domna Neffata, ki zastopa tudi Simonoviča.« Ta podrobnost bi lahko pojasnila, zakaj je Simonovičev glas, čeprav je formalno v opoziciji, postal odločujoč pri ohranjanju večine koalicije SDS, NSi in SMC v Državnem zboru. In potem seveda gospod Simonovič očitke sicer zavrača, ampak poglejte. RTV Slovenija je lansko leto poročala, lansko leto, da je Upravna enota Koper zavrnila vlogo poslanca Desusa za legalizacijo objekta na kmetijskem zemljišču v Semedeli. Zavrnila. Vi ste rekli, da bi lahko že po prejšnji zakonodaji, pa je zavrnila. V V postopku je želel pridobiti dovoljenje, da bi objekt lahko legaliziral kot pomožni, v katerem je mogoče bivati. Simonovič je namreč kmečko lopo brez dovoljenj dograjeval, v njej celo biva, čeprav je v postopku pred upravno enoto zatrjeval nasprotno, a so priče trdile drugače. V zavrnitveni odločbi upravne enote so zapisali, da je leta 2020 poročal spletni portal Regionalobala.si, da je dejstvo, da se je predmetni objekt po letu 1998 večkrat prizidal in rekonstruiral, zato danes ne obstaja v enakem obsegu kot leta 1997. Prav tako je bila namembnost objekta kmetijska, ne stanovanjska, danes pa je objekt namenjen bivanju. Simonovič se je takrat na odločbo pritožil na Ministrstvo za okolje in prostor. A zgodba s poslančevo črno gradnjo se na tej točki, kot kaže, ni končala. Na 24ur.com so razkrili, da je pristojni minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, se pravi vi, kmalu po nastopu funkcije marca 2020 razpustil službo za sistem okolja in prostora, ki je delovala kot pravna služba ministrstva, ki je bila zadolžena za pripravo zakonodaje. In potem uleti pisarna Neffat, njegova odvetniška pisarna, 19 tisoč ste dali tej pisarni. In In potem pridemo do novega Gradbenega zakona, ki pa zdaj brez problema omogoča to legalizacijo. Lepo vas prosim, bodimo precizni. Ne da nam tukaj postrežete, kako bi on že lahko prej. Ja, očitno ne bi mogel. Saj za to gre. Hvala lepa.

In glede objektov daljšega obstoja je lahko kdorkoli legaliziral objekte iz leta 1997 tudi po prejšnjem zakonu. In za to mu ni bilo treba čakati na nov zakon in zato nima vpliv novega zakona na te objekte nič. Na kakšen način je kdo legaliziral to, se jaz ne spuščam, tudi če je to potekalo na upravni enoti, je to zgodba. Če je šlo pri tem za neko spremembo namembnosti ali za neko drugačno namensko rabo ali kakorkoli, jaz sem zgolj govoril o objektih daljšega obstoja. In za te se ni nič spremenilo, ker je treba imeti enaka dokazila, da se od nastanka do takrat niso spreminjala, namembnost in podobno, skratka cela vrsta. Jaz vas prosim, da si preberete ta člen, in boste videli, kako je mogoče legalizirati po tem členu zgrajen objekt, in da v tem primeru seveda sprejetje novega zakona povsem nima nobene veze s tem konkretnim primerom. To je ena stvar. Druga stvar je pa, ko govorite o razpustitvi te neke službe za pripravo zakonodaje. Mi nismo nič strokovno ošibili ministrstva na tem področju, ampak smo uradnike, ki so delali strokovno na pripravi zakonodaje, iz neke centralne enote v Kabinetu ministra preselili na direktorate, kjer dejansko delajo svoje vsebinsko delo. In so tudi pripravili. Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora sta bila v 98 % pripravljena v okviru direktorata in s strokovnimi strokovnjaki. Družba, ki jo omenjate, je sodelovala zgolj pri nekaterih detajlih, niti približno povezanih s tem, bolj ali manj pri sodelovanju na tem okoljskem delu integralnega gradbenega dovoljenja; in nima s pripravo tega zakona nobene veze. In tudi simbolnega honorarja, ki ga je dobila, ni mogla dobiti za pripravo teh dveh predpisov. To nima nobene veze, vam želim poudariti. In to so spet neka podtikanja, ki se jih greste.

Pa imam poslansko plačo, pa se mi ne zdi mala cifra. Kaj so točno naredili in zakaj ravno ta družba pri vseh odvetniških družbah, ki jih imamo v Sloveniji, po kakšni logiki ravno družba poslanca Simonoviča? Ali to so vse slučaji, ali

In glede na to, kaj lahko naredijo za določeno vsoto denarja. Podpisana pogodba z odvetniško družbo niti približno ni bila izplačana, ker ni bilo potrebno, ker smo več dela sami naredili in bistveno manj. In ni šlo za tako cifro, o kateri govorite.

Kaj konkretno je pri tem zakonu naredila? Povejte direktno, kaj konkretno je naredila, da je dobila 19 tisoč oziroma kolikor je pač dobila sedaj, tudi če ste manj izplačali. Povejte, koliko je dobila in kaj konkretno je naredila. Zakaj ta družba, ki se nikoli ni ukvarjala z gradbeno zakonodajo? Hvala. Minister, imate besedo. **MAG. ANDREJ VIZJAK:** Saj to smo posredovali že javnosti. Jaz iz glave ne vem teh številk, vam pridobim v roku pol ure. Najmanj, kar je pa res v tej vaši trditvi, je pa to, da se ta odvetniška družba ni ukvarjala z gradbeno zakonodajo, kajti ravno nasprotno. Ta družba je zelo aktivna tudi pri pripravi oziroma pri predlogih za spremembe ter tudi pri poučevanju in organiziranju seminarjev glede gradbene zakonodaje. To je zelo aktivna družba na tem področju. Vam pa priskrbimo oba podatka. Minister, tretjič sprašujem, kaj konkretno so naredili pri tem Gradbenem zakonu. Kaj konkretno? Povejte, konkretno kaj. Še vedno niste povedali, kaj. Vi ste samo povedali, da so se ukvarjali z gradbeno zakonodajo, sicer mediji pišejo, da se niso, ampak v redu. Spet vaša beseda proti temu, kar preberemo v medijih, okej. Recimo, da so se. Povejte, kaj konkretno, zakaj ste rabili outsourcati ven, ko imate svoje ljudi na ministrstvu. Kaj so oni naredili konkretno in kaj je tisto, česar vaši kadri znotraj ministrstva niso sposobni narediti v okviru svojih plač? Hvala lepa.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Včeraj se je prvič v zgodovini slovenskega parlamentarizma zgodilo, da je sejo Državnega zbora obstruirala vladajoča koalicija, skupaj z majhnim delom konstruktivne opozicije. To kaže na nemoč sedanje vladne garniture in šibkost vladne koalicije v Državnem zboru. Ta se od točke do točke, od amandmaja do amandmaja trese, ali bo ali ne bo nastrgala vsakokratno pičlo večino. Včeraj se pač ni izšlo, zato je vladna koalicija v opozicijski maniri mirno odkorakala iz dvorane. Svet se je obrnil na glavo. Vladajoča koalicija se poslužuje orodja, ki je bilo doslej rezervirano zgolj za opozicijo. Nekaj hudo gnilega je v deželi tej, če se izrazim po hamletovsko. Naj povem, da bi se sam in Socialni demokrati raje kot z interpelacijami ukvarjali z vsebinskimi zakonodajnimi projekti. Množica interpelacij pa kaže zgolj na to, da sedanja vladajoča garnitura ni kos izzivom današnjega izredno kompleksnega stanja, na čelu z zdravstveno krizo in prihajajočo socialno in energetsko krizo; ter da se številnim ministrom dogajajo premnogi zdrsi na sicer spolzkem političnem parketu. Dosti raje bi se ukvarjal tudi s projekti s področja varstva okolja, prostorske politike ali izzivi podnebne krize. Tako kot sem v preteklih mandatih v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor uspel uveljaviti uredbo o preprečevanju in nadzoru svetlobnega onesnaževanja, spremembo prostorskega plana Republike Slovenije, ko smo črtali rezervacijo prostora za gradnjo megalomanske in okolju škodljive hidroelektrarne v Trebuši na reki Idrijci ali ko smo v Strategijo prostorskega razvoja Slovenija uspeli vnesti celovito 4. razvojno os na področju modernizacije državnega cestnega omrežja. Danes pa je pred nami več kot 16-urna razprava o interpelaciji in delu in odgovornosti ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka. Nič mu je ne privoščim, a tega si je povečini kriv sam. Prav tako tega ne privoščim številnim zaposlenim v Državnem zboru, ki bodo morali skupaj z nami prebedeti čas do zgornjih jutranjih ur. V odgovoru na interpelacijo se je minister Vizjak vprašal, kakšen motiv je imel imetnik tega posnetka, da je prišlo do njegove objave. Toda takih in podobnih afer, kjer je prišlo do prisluškovanja ali objave zaupnih pogovorov na štiri oči, je bilo v slovenski novejši zgodovini nebroj. Naj jih nekaj naštejem: Sanader in Janša poleti 2004, Rop in Vodušek junija 2007 ali najbolj razvpiti primer v tako imenovani arbitražni aferi, ko je leta 2015 zagrebški Večernji list objavil pogovor med Drenikovo in Sekolcem. Tukaj pa so še številni primeri, ki so se tako ali drugače končali zaradi napak in površnosti pristojnih organov: Zidar, Kangler, Kamenik, Šuštar, Lončarič, Janković, Balkanski bojevnik in še bi lahko našteval. Toda odločilni za odstop ministra za mene niso »glupi davki« ali »strti organi«, temveč rezultat vseljudskega glasovanja na referendumu o noveli Zakona o vodah, kjer se je skoraj 700 tisoč volivk in volivcev plebiscitarno odločilo proti zakonu in s tem na najbolj avtentičen način izglasovalo nezaupnico ministru Vizjaku in celotni vladi, na čelu s predsednikom Janezom Janšo. Minister mag. Vizjak je danes potegnil paralelo s trojnim referendumom leta 2011, ko zaradi padca treh zakonov ni odstopil pristojni minister dr. Ivan Svetlik. To je bila povsem neposrečena primerjava. Dejstvo je namreč, da je prav zaradi tega trojnega referenduma še istega leta odstopila vlada Boruta Pahorja, ker je izgubila zaupanje koalicijskih partnerjev, tudi zaradi politične preračunljivosti. Tako kot danes zaradi politične preračunljivosti in kratkovidnosti koalicijski partnerji in del konstruktivne opozicije podpirajo manjšinsko vladno koalicijo. Leta 2011 je bila na referendumu tudi pokojninska reforma, ki je padla. Pomenljiva pa je bila gesta takratnega predsednika Ustavnega sodišča Ernesta Petriča, ko se je ob zaključku svojega mandata novembra 2013 pokesal in obžaloval svojo odločitev in odločitev Ustavnega sodišča, da ni prepovedal referenduma o pokojninski reformi. Naj zaključim z besedami mojega poslanskega sotrudnika Soniboja Knežaka, ki je dejal, da od vas ne pričakujem, da boste storili, kar bi morali že 11. julija letos, na dan referenduma Zakona o vodah. So pa naše in oči slovenske javnosti, kot je dejal kolega Knežak, uprte v poslance in poslanke koalicijskih strank, tudi Nove Slovenije, ki je sicer trudoma, pa vendarle priznala, da vse v našem oziroma vašem delovanju le ni bilo tako, kot bi moralo biti. Na koncu pa še nekaj glede poslovnika in procedure. Jaz sem šele tretji prijavljeni razpravljavec, ki je v šestih urah prišel do besede, za menoj je še 65 prijavljenih, vmes bo seveda najbrž še nešteto duelov med ministrom in predlagatelji interpelacije.

Hvala za besedo, predsedujoči. Afera glupi davki oziroma balinanje z vplivom v državnih podjetjih pa kdo si bo odrezal kakšen kos lastništva v teh državnih podjetjih, potem še ciljanje na trtje jajc sodni veji oblasti je nekaj, kar na današnji seji preganjamo kot eklatantni primer korupcije. Ampak v resnici gre za precej dosledno in pošteno risbo, primer, kako deluje kapitalistična država – business as usual naveze kapitalistične države pod taktirko uslužne politike v spregi z individualnimi koncentracijami kapitala. Seveda minister Vizjak hiti zatrjevati, kako je pri vprašanju Term Čatež ščitil državno premoženje, kar je pa precej težko verjeti glede na dokumente, ki so danes prišli ven, to je da je kapitalist Petan ponudil zavezujočo ponudbo z 41 milijoni evrov za prevzem teh konkretnih Term Čatež. Še več, to se ni dogajalo v nekem družbenopolitičnem vakuumu, to se je dogajalo pod prvo vlado Janeza Janše, ki je za svoj kronski projekt vzela oblikovanje nacionalne buržoazije. S pospešeno privatizacijo državnega premoženja na način tajkunskih prevzemov, ko so menedžerji zavarovali svoje kredite z delnicami ciljnega podjetja, vse skupaj pa je omogočil poceni denar, do katerega je Slovenija pridobila dostop z uvedbo uvedbo valute evro. No, in kaj se je zgodilo pod prvo vlado Janeza Janše, je pregretje gospodarstva. Zavestno in z vladno podporo se je to gospodarstvo prezadolžilo, nazadnje pa presnovilo v obremenitev vseh državljank in državljanov v obliki davčne luknje, ker je država kratko malo nacionalizirala dolgove, ki so jih ustvarili ti tajkuni. In ta tajkunizacija, kot je projekt znan, je bil torej projekt oblikovanja nacionalne buržoazije, zato da se lastništvo nad produkcijskimi sredstvi v tej državi skoncentrira v rokah ozke manjšine tako imenovanih gospodarskih kapitanov, ki naj obvladujejo potem pretežni del gospodarstva. Ideja za celo to operacijo oblikovanja nacionalne buržoazije, poznano kot tajkunizacija, je delitev oblasti. Peščica tajkunov pridobi praktično vse vzvode nad delovanjem gospodarstva v zameno za to, da si stranka SDS kot politični esteblišment lahko pridobi državo. In potem, tako je šla ideja takratne Janševe vlade, se obe skupini, tajkunska – gospodarska in SDS – politična, medsebojno podpirata in oplajata do nezavesti. In to, kot rečeno, kar danes opisujemo kot korupcija, je običajen način delovanja kapitalističnega gospodarstva in države kot servisa koncentriranega kapitala. Mislim, da bi minister Vizjak za svoje delovanje moral izgubiti položaj. Mislim, da bi moral za sodelovanje v kriminalni združbi, ki jo poznamo kot tretja vlada Janeza Janše, tudi odgovarjati. Moramo se pa zavedati, da dokler nam bo vladalo kapitalistično gospodarstvo, trg z neskončnim imperativom akumulacije, bo vedno prihajalo do disproporcionalne družbene moči, zlite v rokah posameznih kapitalistov. Ki pa potem z lahkoto dostopajo do posameznega ministra, do posameznega ministrstva, tudi s kovčki, v katerih se nahajajo takšne in drugačne usluge, v milijonu evrov in preko tega. In mi lahko interpeliramo vse ministre v vladi Janeza Janše, lahko interpeliramo vse ministre v kakršnihkoli bodočih vladah, ker bodo izpostavljeni tovrstnim pritiskom zasebnega sektorja, poznanim kot tudi lobiranje. Ne preseneča, da Washington praktično vodi Wall Street in skupina korporacij, ki ne plačuje davkov, pa da ima Bruselj 70 tisoč lobistov. Dokler mi ne bomo naslovili vprašanja korena, s katerim operira tudi minister Vizjak, to je, da treba obseg javnega čim bolj skrčiti, zato da bodo lahko na račun zasebnega v privilegirani peščici kapitalistov zaslužili, do takrat bo ključen vzvod korupcije vztrajal in šel naprej. Alternativa, ki jo na to temo v Levici kot socialisti predlagamo, je seveda delavsko upravljanje v gospodarstvu. Če so podjetja v rokah in pod soupravo tistih, ki v njih ustvarjajo, govorim o velikih podjetjih, o korporacijah in tako naprej, potem je veliko težje, da en posamezen človek na vrhu teh podjetij zlorablja svojo disproporcionalno družbeno moč, zato da vpliva na javne oblike oblasti, kot so to ministrstva, ministri, Državni zbor in tako dalje. Celo če bi laži ministra Vizjaka o tem, kako je zgolj branil državno premoženje, vzeli zares, je to še vedno zelo problematično. Navsezadnje kdo je izvolil gospoda Petana, zato da vpliva na življenja tisoče in tisoče državljank in državljanov, zato da mešetari s podjetji, od katerih so odvisna življenja prenekaterih delavskih družin. To je tisto, kar se moramo tu vprašati. Dokler bodo tu kapitalisti Petani, potem bodo vedno tu tudi ministri Vizjaki. In cikel akumulacije kapitala bo šel naprej, kot se je nadaljevala tudi zgodba v primeru Terme Čatež, ko se je praktično čez noč ministrstvo pod ministrom Vizjakom podstopilo podkrižati apetite po tem, da se izčrpana količina termalne vode poveča iz 250 tisoč kubičnih metrov na 1,5 milijona kubičnih metrov na leto. Zakaj? Ne zato, ker bi bilo to kakorkoli družbeno koristno, gladina vode je že tako na zgodovinsko nizki ravni. Ampak samo zato, da bodo lahko ljudje na vrhu Term Čatež še dodatno okrepili svoj položaj. Minister Vizjak se torej škodljivim trendom vplivanja na javno oblast, ki se skriva v koncentraciji kapitala, ne zoperstavlja, ampak je to nek proces, ki ga še sam pospešuje, v katerem je veselo udeležen in ki v svojih skrajnih oblikah udarja v javnost na način, ki ga poznamo kot korupcija. In seveda bom podprl današnjo interpelacijo zoper ministra Vizjaka. Mi potrebujemo na ministrskih položajih resne ljudi, odgovorne ljudi, ki bodo svojo funkcijo razumeli kot obrambo skupnega dobrega, obrambo okolja, obrambo javnega interesa, ne pa kot priložnost, da se omastijo

ki je dejal, da je vlada Janeza Janše kriminalna združba. Tako je bilo slišati in to je nedopustno. O tem, da podjetniki so danes lahko ravno tako užaljeni, ko poslušajo, da so kapital. Mimogrede, oni prispevajo, da on lahko govori to, kar govori, kar se sicer meni zdi – drugi pa lahko sami presodite – traparije. Hvala. Hvala lepa za vaš predlog. Resnično vas pozivam, kolegice poslanke in kolegi poslanci, da spoštujemo 8. člen 8. člen etičnega kodeksa, ki govori, da moramo biti spoštljivi, strpni, nediskriminatorni in da nismo žaljivi. In na to res opozarjam vse, tudi nekatere prejšnje, ki so pred gospodom Kordišem razpravljali, za katere mislim, da so ta kodeks kršili. Postopkovno, gospod Miha Kordiš. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Jaz predlagam, da predhodni postopkovni predlog zavrnete zaradi tega, ker res mislim, da ni na mestu iz več različnih razlogov. Prvič, jaz sploh nisem govoril o nikakršnih splošnih podjetnikih ali pa karkoli takega. Govoril sem zelo konkretno o gospodu Petanu, ki je pač – izpričan črno na belem – tipičen primer predatorskega kapitalista. Celo tak primer, da minister Vizjak pravi, ne da mu verjamem, ampak pravi, da je moral braniti državno premoženje pred njegovimi lovkami in pred njegovimi apetiti. Spoštovani gospod poslanec, opredelil sem se do postopkovnega predloga, ki ga je podala gospa Mojca Škrinjar, in to se nanaša na vse. Postopkovno, Nataša

To, kar je kolegica Mojca Škrinjar izvajala, ni bilo ravno postopkovno. Vmes je malo navrgla, vpletla malo mini razpravico. Dajte se držati in imeti enaka merila za vse. Hvala.

VIZJAK:** Spoštovani poslanke in poslanci, jaz bi želel na tem mestu še enkrat podčrtati nekatere ključne odgovore na to neutemeljeno interpelacijo, ki je pravzaprav nastala na podlagi nezakonitih prisluhov zasebnega pogovora in ki pravzaprav razgalja vso bedo tajkunskega posega enega izmed slovenskih takratnih vplivnežev Bojana Petana, ki, mimogrede, ima v LDS-u oziroma v levi politični opciji svoje korenine. On je bil namreč tudi predsednik LDS-a v občini Brežice. Bil je seveda na teh svojih političnih koreninah kasneje tudi privilegiran, vseskozi skozi vlade LDS-a. In tako smo pričakali leto 2006 in 2007, ko je hotel dokončno prevzeti Terme Čatež, in to mu je tudi uspelo. Jaz sem kot takratni minister za gospodarstvo želel s to svojo intervencijo, ki je bila skrivoma, posneti, preprečiti škodljivi prevzem družbe Terme Čatež, ki se zgodil v več korakih. Želel bi jih še enkrat osvetliti, da boste videli, kako je to takrat potekalo in kako je na koncu prišlo do znatnega oškodovanja državnega premoženja. Že v letu 2006 se je zgodil

v Factor banko, sedaj vsi vemo – tajkunsko banko; in ta delež je kasneje pristal v rokah Bojana Petana. To se pravi, državni menedžerji, ki so bili od države plačani, so na netransparenten način prodali državni delež v zasebne roke in s tem Petanu omogočili, da je pridobil kontrolni delež v firmi in da je začel škodljiv prevzem. Prevzem je naredil na način, da je odkupil z denarjem Term Čatež, ravno to, kar je poslanec govoril, da je kaznivo in nezakonito, da je z denarjem Term Čatež kupil delnice Term Čatež od odvisnih družb – Marine Portorož in Turističnega podjetja Portorož. Zato je porabil 30 milijonov evrov družbe, ki je takrat, ko je bila še v dobri kondiciji, imela 12 do 13 milijonov letnega EBITDA, to je prostega denarnega toka; kar pomeni, da je tlakoval finančno usodo tega podjetja za desetletja naprej. Posledično se je dolg tega podjetja dvignil in razmerje med dolgom podjetja in EBITDA-jem oziroma neto denarnim tokom se je tako poslabšalo, da podjetje ni več v stanju poravnavati svojih obveznosti. Tako je to podjetje ob ustanovitvi slabe banke, skupaj z Državno založbo, pristalo na slabi banki in država je bila oškodovana za približno 39 milijonov evrov, kajti prenesenih je bilo za 80 milijonov evrov terjatev do Term Čatež in skupine DZS, kar je lahko naprej potem en kupec, ki ga noben ne pozna, to je ta sloviti sklad, ki je potem kupil po 40 milijonov evrov, kar pomeni, da je bila država oškodovana za 39 milijonov evrov že pri prenosu teh terjatev, ki jih Terme Čatež, skupina DZS niso več zmogle poravnavati. Da je bila mera še večja, je potem sledila prevzemna ponudba v letu 2008. Namreč zaradi nakupa teh delnic in umika teh delnic je morala Državna založba kot lastnik Term Čatež, skupaj s podjetjem Delo prodaja, objaviti prevzem. Niso objavili prevzema za denar, kot se ponavadi dela. Moraš dati bančno garancijo o prevzemni ponudbi, da boš kupil transparentno vse, kar bo v prevzemu ponujeno, in to plačaš. Ne, oni so za prevzem ponujali ničvredne obveznice podjetja Delo prodaja, ki še danes niso izplačane, še danes ne. še danes ne. Takrat je bil prevzem po 310 evrov za delnico. In kdo izmed delničarjev se bo odločil za tak prevzem, da bo namesto podjetja, ki je takrat še nekaj veljalo; nismo vedeli, kakšna bo usoda, jaz sem sicer sumil, da se bo to zgodilo, in upal, da se ne bo, vendar se je. Leta 2008 je bilo to podjetje še vedno relativno v redu in nihče ni sprejel takšne prevzemne ponudbe, da bo za delnice relativno solidnega podjetja pridobil ničvredne obveznice prodaja. In seveda, to so sprejeli zgolj sateliti družbe Terme Čatež, to se pravi, ti pod okriljem, ki so itak; in s tem je bil prevzem končan. Da ni zadeva končana s tem, s temi rabotami, je Komisija za nadzor javnih financ tega državnega zbora preiskovala tudi sumljive posle nakupa obveznic Dela prodaja in DZS-ja s strani sklada za razgradnjo nuklearke. O tem je potekal tudi kazenski postopek in več kot očitno je, da takratna direktorica

ga jaz ne poznam, ne pozna ga nihče, kdo ga je spuknil kje, ne vem. Vendar je povsem nesmiseln pa vam bom povedal, zakaj. Mimogrede, ta papir nima nobene veze z Vizjakom, notri ni omenjen, ni ga poslal Vizjak, ni ga prejel Vizjak, ne omenja Vizjaka, ampak ga je poslala Državna založba domnevno novembra

Glejte, gre za čisti nesmisel, pa vam bom povedal, zakaj. Državna založba Slovenije je imela prometa v letu 2007 za 50 milijonov evrov. Državna založba je imela EBIDA v letu 2007 – 3 milijone evrov in ona bi kupovala

in taista DZS bi morala odkupiti tudi vse ostale male delničarje po tej ceni. To se pravi, še približno 50 % kapitala, ki ga ni obvladovala DZS, kar pomeni, da bi morala DZS za to imeti približno 200 milijonov evrov na razpolago. Podjetje, ki je imelo 100 milijonov evrov kreditov in ki je imelo 50 milijonov evrov prihodkov in 40 milijonov evrov stroškov s plačami zaposlenih. Če vi to resno jemljete

iz teh medijev, ki itak tolčejo po meni in po vladi iz vseh kanonov. Spoštovani, kaj je epilog te zgodbe oziroma teh prisluhov? Epilog je ta, da sem jaz takrat poskušal odvrniti Bojana Petana od te škodljive, glupe poteze kupovanja delnic podjetja Terme Čatež z denarjem Term Čatež. To se je izkazalo usodno danes, ko je podjetje na kolenih, ko ima zelo slabe finančne številke in rezultate ter ko je pravzaprav povsem razvrednoteno državno premoženje. Država je v tem poslu izgubila okoli 40 milijonov evrov lastništva v samih Termah Čatež, ker danes ta njen – danes je država še vedno lastnik – delež je vreden skoraj nič evrov. Država je bila oškodovana zaradi tega, ker je pomagala sanirati slabe terjatve skupine DZS v višini 39 milijonov evrov. Država je oškodovana, ker v 15 letih ni prejela ene dividende iz te naložbe, naložba je pravzaprav povsem povsem razvrednotena. In kaj je za povrhu? Gospod Petan je govoril, da je davke treba plačevati državi. Al Capone ni šel sedet zaradi tega, ker je ubijal ljudi, ampak zaradi tega, ker ni plačeval davkov. Gospod Petan, ki je sedel leta 2008 v nadzornem svetu Marine Portorož, iz letnega poročila Marine Portorož za leto 2008 to izhaja, bi Marina Portorož zaradi ustvarjenega kapitalskega dobička zaradi prodaje deleža v Termah Čatež Termam Čatež morala plačati kapitalski dobiček in višino davka približno 3 milijone evrov, podobno tudi Turistično podjetje Portorož – 2 milijona evrov. Gospod Petan tega davka ni plačal. Ni plačal, za to ni nihče odgovarjal in danes nihče ne odgovarja. To se pravi, Al Capone je davke plačeval, ampak gospod Petan pa davkov ni plačeval. In sedaj se moram jaz tu zagovarjati, ko sem takrat probal odvrniti tega tajkuna od teh rabot. In vi meni očitate korupcijo! Kakšno korupcijo? Kaj pa jaz od tega naj bi imel? Boril sem se za interes države. Če je to korupcija, jo seveda sprejemam. Če sem se boril za to, da ne pride do oškodovanja državnega premoženja, kar je na žalost dokazljivo prišlo, skozi odgovor na interpelacijo to dokazujem. In gospod Petan je zaradi teh poslov v kazenskem postopku. Glej ga zlomka, hišne preiskave so bile leta 2014; danes smo leta 2021, 7 let po tem so pristojni organi uspeli začeti sojenje. To smo poročali, lahko iz medijev …, januarja ali februarja v začetku tega leta se je začel nek postopek na sodišču v Kopru. Zoper Petana tečejo kazenski postopki tudi v Bosni, ker tudi tam je imel neke sumljive rabote. In nič – gospod še vedno sedi na vodilnem mestu, prejema ekscesno visoko plačo, tri- do štirikratno večjo kot vi poslanci ali pa jaz minister, in se nam lepo smeji. In preko medijev, ki jih ima v lastniški strukturi, kot je na primer Dnevnik, Nedeljski dnevnik, in prijateljevih medijev v okviru Martina Odlazka govori in razširja po Sloveniji resnico, tako imenovano resnico s takšnimi podatki, kot je ta današnja objava na Necenzurirano. Mimogrede, ne bom ponavljal, kar sem že ponavljal okoli tega portala, njegovega lastništva in konflikta interesov Primoža Cirmana, ki tam greje stol in piše neumnosti. Spoštovani poslanke in poslanci, pri tem, kar sem delal pred 14 leti, nimam nobene slabe vesti. Slabo vest imam edino za to trdo brežiško govorico, ki je bila mestoma neprimerna, za kar sem se že nekajkrat opravičil. Nikakor in nikoli pa nisem nikomur govoril, da je plačevanje davkov glupo in da bi ga odvračal od plačevanja davkov. Jaz sem vedno – in podčrtam tudi v tem odgovoru argumentirano trdil, da je glupo prevzemati in škodovati firmi, prevzemati firmo z denarjem te iste firme, kar se je zgodilo in kar imamo danes evidentne posledice. V odgovoru na interpelacijo tudi podrobno govorim o razlogih pri Zakonu o vodah in referendumu Jaz sem prepričan, da številni ukrepi, ki jih je ministrstvo izvedlo v tem mandatu v smislu novih investicij v vodovode in v sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda kakor tudi v nove vodovarstvene uredbe, ki ščitijo vodne vire, v projekte, ki so se začeli širom po Sloveniji, tudi v slovenski Istri, za zagotavljanje pitne vode. Sem veliko veliko veliko veliko več naredil, s svojimi sodelavci na ministrstvu za ustavno pravico in pravico do zdrave pitne vode, kot pa se to želi pripisati padlemu Zakonu o vodah, ki pravzaprav s tem nima nič opraviti. To se je zlorabilo, ker je bil pač to en tak mainstream takrat. Neverjetno je, to bodo družboslovci proučevali, učinek te valeče se kepe družbenih omrežij. In na koncu tudi tisti, ki so verjeli, da je zakon dober, se raje niso oglasili, ker bi preveč padalo po njih. Jaz sem od številnih slišal kasneje, potem. Ko govorimo o kršenju načel in določb Aarhuške konvencije kakor tudi Zakona o varstvu okolja glede sodelovanja javnosti, mi niste z enim samim argumentom utemeljili, kje smo pri Zakonu o vodah kršili 34.a člen Zakona o varstvu okolja. Javna razprava o tem zakonu je bila 14 dni, šlo je za zakon, ki je imel v bistvu samo dve vsebinski določbi. Ena je bila debirokratizacija poseganja na priobalna in vodna zemljišča pod istimi pogoji; nič se niso spremenili pogoji poseganja. Posegi na priobalna in vodna zemljišča niso bili dovoljeni in tudi po noveli zakona ne bi bili dovoljeni – za posege, ki bi kakorkoli poslabševali poplavno ali erozijsko varnost, ki bi kakorkoli poslabševali dobro stanje voda, ki bi kakorkoli bili v nasprotju z načrtom upravljanja z vodami ali s posebno rabo voda. Šlo je samo za takšne projekte, ki izpolnjujejo te pogoje, kar mora ugotoviti stroka. In teh je zelo zelo malo v

Torej ni šlo za nikakršno poseganje v zdravo pitno vodo. To se je zlorabilo za neko privatizacijo, zato da bo onemogočen dostop in tako naprej. naprej. Naravnost smešno je, da mi socialdemokrati očitajo in me pozivajo k odstopu zaradi padlega referenduma, pri čemer njihovi ministri niso nikoli tega storili v preteklosti, pa so jim padali zakoni z večjo večino na referendumu. Še enkrat bom ponovil, zakon od dr. Rada Bohinca, ministra za notranje zadeve, tako imenovani tehnični zakon o izbrisanih, je padel s 95-odstotno večino. 95 % ljudje je zavrnilo ta zakon. Ali je minister bil interpeliran, je odstopil? Sedaj Socialni demokrati mene pozivajo, da je že to zadostni razlog za mojo razrešitev oziroma za moj odstop. Njihov minister dr. Ivan Svetlik je izgubil tri referendume zapored. Ali je odstopil? Ne, nagrajen je bil v enem letu, v treh mesecih. Nagrajen je bil zato, da je postal rektor Ljubljanske univerze;

in tisto nesrečno pokojninsko reformo, ki jo je pripravil. To so bili pravzaprav trije referendumi z okoli 75-odstotno zavrnitvijo. Ali je gospod Ivan Svetlik odstopil? Ali ste tak cirkus takrat počeli glede tega? tega? Spoštovani poslanke in poslanci, zlasti iz SD, jaz bi pričakoval, da imate enake vatle za iste stvari, ne pa dvojnih. In tukaj imate dvojne vatle. Od mene pričakujete nekaj, od svojega ministra pa nikoli tega niste pričakovali, čeprav so ministri imeli hujše hujše zadrege, ko govorimo o referendumih in izidih teh referendumov. Mimogrede, dr. Ivan Svetlik, ki je komentiral – vi se tudi dostikrat sklicujete na moje komentarja ob referendumu –, očitno ljudje niso zreli za reforme, niso zreli. To je takrat govoril. Lahko greste na Google pa boste vse to videli. Želim samo povedati, dajmo imeti v tem hramu demokracije enake vatle za te stvari. Še glede podelitve koncesije Termam Čatež. Sedaj sem šel na spletno stran Geološkega zavoda in še enkrat pogledal strokovne podlage. V preteklosti je bila

zato je že ta priporočena številka Geološkega zavoda, to je 80 litrov na sekundo oziroma dobra 2,5 milijona kubikov na leto, določena z neko mero načela previdnosti. Terme Čatež niso dobile višje koncesije, kot so jo imele doslej, in imajo koncesijo, ki ne ogroža vodonosnika. Za razliko od vsega tega imajo zdaj končno takšno koncesijsko razmerje, da morajo spremljati količine načrpane vode, morajo izvajati monitoring temperature vode, morajo skrbeti za toplotno izrabo vode in ne smejo torej toplotno onesnaževati vodotokov s preveč toplo vodo, ki so jo vsa leta doslej spuščali v potoke in v reke. Tu, spoštovani, res boste zelo zelo težko utemeljevali očitke na račun na račun kakršnegakoli odstopa od pravil igre glede podeljevanja koncesij. Jaz bi se v nadaljevanju še malo dotaknil tudi tega, kar se mi zdi, da je pomembno, ko odločate ali boste odločali o razrešitvi mene potem v nadaljevanju. Jaz mislim, da se vseeno moramo malo ozreti tudi v dosežke te vlade oziroma ministrstva v tem mandatu in bi pravzaprav naštel 17 takih točk. Prva točka je ta, da smo od marca leta 2020 potrdili več kot 50 projektov iz Dogovora za razvoj regij za investicije v izboljšanje vodooskrbe, sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda in zagotavljanje poplavne varnosti v skupni višini 400 milijonov evrov. Večina teh projektov se že izvaja in bodo in bodo praktično vsi morali biti končani do leta 2023. Pomemben napredek. Namreč do marca 2020 ni bil potrjen niti en projekt, spoštovani, v vaši tako imenovani KUL Šarčevi vladi, niti enega niste uspeli potrditi, zdaj smo jih uspeli 50 v roku leta dni in pol. Potem imamo vodovarstvene uredbe, ki so izredno pomembne uredbe zavarovanja virov pitne vode. Potrdili smo v obdobju tega enega leta pet uredb, pri čemer je bila od leta 2017 do 2019 sprejeta le ena vodovarstvena uredba, hkrati jih je 20 tudi v pripravi. Bistveno smo povečali sredstva za vzdrževanje vodotokov. Do prihoda te vlade je bilo letno namenjenih za vzdrževanje vodotokov med 12 in 14 milijonov, to cifro smo povečali na 50 milijonov, 49 milijonov v letošnjem letu in tudi v prihodnjih dveh letih toliko. In bomo odpravili zamude na stanju vodotokov, ki so nastale desetletja in več pred nastopom te vlade. letih je podpisana koncesijska pogodba za energetsko rabo Save na odseku srednje Save, kar daje možnost za gradnjo dodatnih brezogljičnih virov, obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije, kar je sploh glede na zeleni dogovor izredno pomembno. Na področju okolja sprejetje novega zakona o varstvu okolja omogoča celovito urejanje, ravnanje z odpadki, upoštevali bomo tudi sugestije glede uvedbe kavcijskega sistema. Uvaja se ukrepe krožnega gospodarstva, kar pomeni, da odpadek ali pa več odpadkov lahko postane po določenem postopku tudi proizvod. Za spremembo uredbe o posegih v okolje smo zmanjšali pripad zadev glede predhodnih postopkov in presojo vplivov na okolje za 30 %, s tem manj birokracije in brez vplivov, da bi to kakorkoli škodovalo okolju. Sprejeli smo resolucijo o dolgoročni strategiji razogljičenja do leta 2050 s ciljem, da Slovenija postane neto ogljično nevtralna do tega leta, in bistveno več sredstev smo namenili sanaciji plazov. Projekti se izvajajo v 78 občinah, gre za 154 plazov, v vrednosti 25,5 milijona. Na področju stanovanjske gradnje, spomnite se, spoštovana koalicija in opozicija, v petih letih, do leta 2019, je bilo izgrajenih 340 javnih najemnih stanovanj. S sprejetjem Stanovanjskega zakona smo oziroma bomo od leta 2020 do 2023 zagotovili dodatnih 2 tisoč 360 dodatnih najemnih stanovanj. In temu je treba dodati še nekaj tisoč stanovanj, ki jih bodo zgradili občinski stanovanjski skladi. Zelo realno je, da bomo do leta 2025 imeli dodatnih 5 tisoč javnih najemnih stanovanj v Republiki Sloveniji. V mandatu pred tem, kot sem povedal, petletnem, 340. Glede prostorskega načrtovanja in gradnje smo na vladi sprejeli in v parlamentu potrdili Zakon o urejanju prostora in Zakon o gradnji objektov, ki bosta pomembno administrativno razbremenila in pospešila postopke priprave prostorskih izvedbenih aktov in pridobivanja gradbenih dovoljenj. Sprejet je bil tudi interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij, na podlagi katerega smo izdali več kot 30 gradbenih dovoljenj za ključne državne projekte in pospešili razvoj v tej državi. Dotaknil bi se samo še dveh oziroma treh točk. Ena je tudi mednarodna dejavnost. V okviru slovenskega predsedovanja je bil julija letos letos dosežen dogovor med Evropskim svetom in Evropskim parlamentom o spremembi Aarhuške konvencije, katere cilj je zagotoviti dostop do informacij o udeležbi širše javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. To je uspelo slovenskemu predsedstvu. Omenil bi še sprejeta pogajalska izhodišča v okviru evropskega predsedovanja. Pogajalska izhodišča Evrope, da smo se lahko pogajali na tej mednarodni podnebni konferenci v Glasgowu mednarodni podnebni konferenci v Glasgowu glede ciljev in ukrepov za naprej. Doživeli smo tudi javno pohvalo Evropske komisije, že zlasti njenega podpredsednika Timmermansa, da je Evropa imela praktično prvič enotno pogajalsko izhodišče in da smo se lahko da smo se lahko pogajali v okviru teh globalnih pogajanj. Ker prej sploh pogajalskih izhodišč nismo bili v stanju uskladiti na nivoju In še dve ostali stvari, ko govorite toliko o tem, da je na ministrstvu vse narobe. Letos smo pridobili certifikat ISO 9001. Izvedena pa sta bila tudi dva pomembna ukrepa decentralizacije. Preseljen je bil sedež Direkcije za vode iz Ljubljane v Celje in sedež Agencije za radioaktivne odpadke iz Ljubljane v Krško. Jaz sem vam naštel dejstva, to, kar se je zgodilo, to, kar so dejanja. Jaz sem človek, oprostite, človek dejanj. Mogoče mi robatost izražanja dela težave in tudi danes jih imam zaradi ampak jaz bi bil zelo vesel, da bi veliko bolj cenili v Republiki Sloveniji tiste, ki ustvarjajo, delajo; in veliko manj in veliko manj tiste, ki sadijo lepe rožice, ki se nikoli, nikoli ne primejo, ne zacvetijo in od katerih ni nič, razen slaba volja, ko tisti, ki jim nasede, spozna, da so bile kriva vera. Jaz se danes zagovarjam za besede izpred štirinajstih let, ko sem leta 2007 želel tajkuna Petana odvrniti od škodljivega prevzema in oškodovanja državnega premoženja. To mi ni uspelo, rezultati so na mizi, številke so na mizi. Tako kot lahko zdravnik prebere vaše zdravstveno stanje iz preiskav, ki jih naredi, lahko vsak ekonomist razbere zdravstveno stanje skupine DZS iz podatkov, podatkov, ki so javno objavljeni in so dostopni v letnih poročilih te družbe. Vsak, ki bo to pogledal, bo videl, da je katastrofa, cela skupina. In da je gospod, ki jo še zdaj obvladuje, naredil veliko škode tej državi in za to bil mastno nagrajen. Poglejte spletne objave, ki so jih naredili raziskovalni novinarji. Nekateri govorijo o 500 tisoč evrih letne plače, nekateri se celo približujejo milijonu. Zaposleni so tam vsi njegovi družinski članih, po raznih nadzornih svetih odvisnih družb in tako naprej.

in še nekatere druge medije. A svojimi kolegi a la Martinom Odlazkom obvladuje še radijsko sfero Žurnal 24, Necenzurirano, ki me danes blati, kolikor pač more, dela neumne očitke, ki jih lahko enostavno zavrnem, enega sem že danes. In to je pač rabota teh, ki želijo ohraniti privilegije še naprej in ki sem jim jaz pač s temi svojimi dejanji napoti.

(PS Levica):** Hvala za besedo, predsedujoči. Gospod Vizjak, očitate mi, da delava cirkus okoli izgubljenega referenduma na temo Zakona o vodah in češ, zakaj nismo delali enakega cirkusa okoli ministra Svetlika, ko je takrat izgubil svoj referendum o malem delu in še nekaj drugih stvari. Ampak gospod Vizjak, prvič, Levice takrat kot stranke sploh ni bilo še v Državnem zboru. Kot drugič, člani Levice smo v mnogo primerih delovali v aktivističnih organizacijah na terenu, med drugim tudi v tistih, ki so se borile proti Zakonu o malemu delu. Mi smo šli na referendum in obkrožili »proti« uveljavitvi Zakona o malem delu in tudi terjali odstop ministra Svetlika. Kar se nas v Levici tiče, imamo točno enake vatle za vse. Ne razumem pa vas, kako potem očitate evakuacijo takratnega ministra Svetlika na Univerzo v Ljubljani; saj vi ste se pa po svojem ministrovanju evakuirali v državno energetiko. In še danes delujete, kot se to izkazuje kot de facto, lobist te energetike, nekih čisto parcialnih interesov znotraj te energetike. Vidite, gospod Vizjak, z nekdanjim ministrom Svetlikom imate očitno več kot le eno skupno stvar. če nadaljujem, zakaj se toliko ukvarjamo z afero glupi davki, čeprav gre za temo izpred let? Ker se ista logika, kot se je izkazovala za časa prve Janševe vlade, izkazuje tudi v tretji Janševi vladi, le da na drugem terenu. Ne razumem, kako smo sedaj vsi ostali krivi za kapitalista Petana, gospod Vizjak pravi – tajkuna Petana, če pa je bila ravno prva Janševa vlada tista, ki je tajkune sploh ustvarila. Vi, gospod Vizjak, ste naredili Tovšakovo, vi ste odgovorni za Kordeža, za Šrota, za Zidarja in vi, gospod Vizjak, ste odgovorni tudi za gospoda Petana. Vseh teh ljudi ne bi bilo, če ne bi na tak način, kot jih danes poznamo v javnosti, če ne bi prva Janševa vlada napisala zakonodaje na način, da so lahko menedžerji lastniško prevzeli podjetja z zavarovanjem svojih poceni kreditov z delnicami prevzemnih podjetij. In še več, ne le da je to kolektivna odgovornost prve Janševe vlade, ki je naredila tajkune; zakoni, ki so se s tega področja spreminjali in pisali, so bili vaši zakoni, gospod Vizjak, s področja gospodarstva. Vi ste bili takrat minister za gospodarstvo in to je bil drugi val privatizacije, kako čim več našega skupnega industrijskega bogastva pretočiti v zasebne roke. Danes, ko je velik del gospodarstva že sprivatiziran, ko je velik del gospodarstva že opešan; pa počnete točno enako, le da je tisto skupno dobro, ki ga tlačite v zasebne žepe, s področja varovanja voda, s področja varovanja termalnih voda, gradbene zakonodaje in tako naprej. Režete skratka v naravo in okolje. Zakaj? Samo zato, da bodo v privilegirani peščici zaslužili.

kot argument navedli, če niso odstopili nekdanji ministri, ko so izgubljali referendume, tudi meni ni treba odstopiti. Oprostite, minister, ali ste vi kak klon prejšnjih ministrov?! Tukaj se pogovarjamo o vprašanju integritete, to je pojem, ki velja za vse ministre tega sveta, ne samo v Sloveniji, povsod. Že s tega naslova, saj saj jaz ne vem, zakaj se vi sploh enačite z nekdanjimi ministri, če so oni zavržno ravnali, ni potrebe, da to počnete tudi vi; gre za to, kakšne standarde se postavlja v politiki. Mi v Levici si želimo višjih standardov od tega, da se izgovarjamo – nekoč so oni to delali, pa lahko tudi mi, oni niso odstopili, lahko tudi mi … To, oprostite, zame ni argument. In kot je povedal Miha, takrat še ni bilo v parlamentu, če bi bila, verjemite, da bi terjala odstop takratnih ministrov, prav tako kot danes terjamo vašega. Prepričanje, da ima vlada dolžnost slediti vsaj minimalnim etičnim in integritetnim standardom, pa ni nek moj arbitrarni umislek ali pa umislek naključnega državljana ali pa državljanke, ampak je to utemeljeno v Etičnem kodeksu funkcionarjev v Vladi Republike Slovenije in ministrstvih, spoštovani. V tem kodeksu je ogromno podlag. Zakaj bi moral nek minister, v tem primeru vi ali pa še kdo drug, odstopiti takoj, še pred interpelacijo, če kot funkcionar pri opravljanju funkcije in javnem nastopanju ne prispeva h krepitvi ugleda Republike Slovenije, tudi ne Vlade Republike Slovenije in organa, v katerem opravlja funkcijo, kar vse zahteva ta kodeks, ker ne uživa dovolj zaupanja recimo v javnosti. To je dovoljšni razlog in referendum je povedal, da ne uživate zaupanja, to je bila plebiscitarna odločitev, spoštovani, to je bila velika številka državljank in državljanov, ki so vam plebiscitarno to zaupanje odrekli. In etična načela delovanja politikov morajo biti norma, spoštovani, ne pa da se izgovarjamo – nekoč niso, torej tudi mi ne bomo. In to vam jaz danes že tretjič ponavljam, nehajte to, prosim, kot argument uporabljati, ker to ni argument. Če imate integriteto, jo imate vi. Je vseeno, ali jo je imel Bohinc ali pa Svetlik, ali je ni imel. Vi ste

seveda očital to dvoličnost SD, mimogrede, Matjaž Han kot vodja poslanske skupine je še nedavno govoril, mislim, da je ta teden povedal za medije, da sem itak jaz že doživel interpelacijo z izidom referenduma. Seveda je pa pozabil, kolikokrat so njegovi ministri doživljali interpelacijo z izidom referenduma; in je uporabljal dvojne vatle za moj primer in za primer svojih ministrov, ker to so bili vsi ministri SD-ja. Kar pa se tiče ponavljanja tega, jaz mislim, da se morate tudi vi malo vprašati, poslanci, ali ministri odgovarjamo za predloge, ki so sprejeti v tem državnem zboru. Imamo delitev oblasti, imamo sprejete odločitve Državnega zbora in poslanci lahko vsak predlog, neumen predlog, ki ga mi sproduciramo, recimo temu, pa v tem primeru ni bil, v tem primeru je bil dober predlog, za katerim vsebinsko še vedno stojim in ga na dolgo in široko obrazlagam tudi v odgovoru, kaj se s tem predlogom zgodi. To je vaša dolžnost, zato ste zakonodajna veja oblasti. Kar pa se tiče gospoda Kordeža in zaposlitve. Jaz sem ponosen, da sem zaposlen v slovenski energetiki, ker to sem tudi po profesiji – magister elektrotehnike. Slovenska energetika je pred hudimi izzivi, da ne bomo jutri v temi, kajti poraba nam narašča, moramo jo prestrukturirati v zeleno, brezogljično. In ta bo terjala veliko veliko napora in dela in jaz sem ponosen, da bom lahko, če bo bog dal srečo, se vrnil v slovensko energetiko po opravljanju te funkcije. Nisem pa postal rektor največje slovenske univerze. Dobiti službo kot vodja ene službe v enem srednjem podjetju ali pa postati rektor je pa neprimerljivo, vsaj kar se mojih primerjav oziroma mojega videnja tiče.

V glavnem, spoštovani minister Vizjak, jaz bi vas samo spomnil, da danes ste vi na interpelaciji tukaj, ne Bojan Petan. Karkoli je on pustil dolga in se karkoli, če že, kriminalno vedel, kakor vi govorite, kot ste vi to na široko opisali, to ni naša stvar in ni niti stvar te interpelacije, si mislim jaz po svoje tukaj.

da največji prevzemi, tajkunski prevzemi Boškota Šrota, Marine Portorož pa vse, kar ste omenili zraven, so se dogajali prav za časa prve desnodesne vlade Janeza Janše. Takrat se je to dogajalo. Dajmo enkrat tudi jasno sliko, ne samo zavite informacije po meri tistega, ki se mu splača. Gremo zdaj na prvo točko. Osebno, naj bo jasno, minister, absolutno, da ne boste mislili drugače, jaz nimam popolnoma nič proti vam. Daleč od tega, da bi kaj bilo osebnega, kar je, da ne bo pomote. resnično sem prepričan, da tukaj niste niti vi pravi režiser vse te predstave, pravzaprav prav za to, kar se dogaja danes, ko se odvija ta interpelacija. Jaz sem prepričan, da tudi v ozadju so druge osebe, bolj pomembne, ki držijo v rokah te vajeti. Jaz sem to skoraj prepričan. prepričan. Kar vidimo mi zadnje čase, se sproducira še in še, predvsem koalicija, afera po aferi, tedenska, celo zdaj

niste krivi nič v bistvu, vse, kar je. Jaz tu dvomim, da vi delate vse tako nedolžno, s tem da ščitite tudi trikrat dražji, nerazumljiv projekt Suhorca. Vi sami veste, da to ne pije vode, če govorimo že o vodi. Minister gre ven. Jaz ne vem, če je to prav, da gre minister ven, ko je med interpelacijo, ne vem, pač tako je to. Tako je tudi spoštovanje do do nas poslancev, ampak dobro. Minister, ne morem, da se ne bi dotikal tudi jaz točke glupih davkov, ker to je bila samo kaplja čez rob, to ni bilo nič drugega, to je bila samo kaplja čez rob. Jaz vam bom nekaj povedal, minister. Jaz sem se dobesedno smejal, ko sem slišal različne faze vaših izjav. Različne dnevne faze, ki so se odvijale glede na te glupe davke.

kategorično zanikali, kategorično, prvi moment, ko so vas intervjuvali, ste rekli – ni res, to nisem jaz nikoli rekel. Potem ste rekli, da je neka zlepljenka. In potem ste molčali. Še dva dni kasneje ste rekli, da je nek posnetek, morda je posnetek resničen, morda, je že ratalo morda. Od kategoričnega zanikanja je ratalo – morda je posnetek resničen. Na koncu ste rekli, saj jaz nisem mislil slabo, saj sem jaz hotel dobro državi, sem želel zaščititi državo. Na koncu, kaj se je zgodilo? Na koncu pa ste se opravičili za izrečeno. Če zdaj damo skupaj vseh teh pet faz, ki ste jih dali skozi, kako vam bo človek verjel zdaj vse to. Vi ste dober narator, izredno dobro znate prepričati ljudi, verjetno ste tudi strokovnjak na vašem področju – in mislim, da ste in tudi zato vas cenim glede strokovnosti. Ampak če gledamo mi cel potek vaših izjav, je jasno, da od začetka ste zavajali javnost, lagali, ne vem, recite temu takšen izraz, kot želite, ker začeti z ene fraze in končati na drugi, da se opravičite, pomeni, da sami veste, da je to. Ampak tudi če je zlepljenka, kakšno vezo ima, če je zlepljenka; saj je narejena iz stavkov, ki ste jih vi govorili. Vi ste rekli, vi ste jih omenili, ne mi tukaj. Se pravi, hočeš ali ne, zlepljenka stavkov, dobesedno so stavki resnični. In da niso demantirali tisti, ki so to naredili, tudi demantirali niso tisti, ki so to pregledali. Pa bi jaz rad vedel, kdo so ti strokovnjaki, ki so pregledovali. Verjetno vaši strokovnjaki, vaše strokovne ekipe, take službe, kakor so zdaj na zdravstvu, postavljene od SDS. To vemo. Jaz bi si skoraj že samo zaradi tega, kar ste tukaj omenili, če imate če imate koliko rad Slovenijo in državljane, jaz se bi napravil sam sebi eno spraševanje vesti in bi prevzel odgovornost in odstopil. Iz etičnega etičnega vedenja. Ampak vemo, da ne boste. Noben ni, ampak tudi vi ne boste. Vi se zavedate, kakšno sporočilo ste dali državljanom. To je najbolj važno od vsega, da se zavedate, kaj so si mislili tudi državljani. 98 % državljanov tukaj plačuje davke, pošteno plačuje davke, regularno, vse. In potem ko sliši iz ust enega vladnega ministra, da so davki glupi in da je neumnost, človek pa naredi potem korak nazaj in reče – ma, kaj delamo mi v tej državi, a je to prav, da smo mi sploh tukaj, če tak človek govori to. Že iz tega bi moral odstopiti sam. Rekli ste, da ste ščitili interes države. Kakšen interes? To, da pravite drugim, da je neumnost plačevanje davkov?! Jaz mislim, da tukaj ni noben interes države. Nagovarjali ste praktično v tem smislu. Celo ste rekli, da so davki glupi in s tem mečete denar proč, to je bilo slišati v vaši izjavi. In to je bilo vaše sporočilo. Naknadno slišimo, danes ste že petkrat pokazali tisti dokument v rokah, ki ga vedno kažete, kar je. Veste, mediji, mediji gor ali pa mediji dol,

In to je res fake news. Ampak mi smo se navadili že tega, tako da prezremo te zadeve. Ampak vi morate vedeti nekaj, da ljudje na vsaki novici, ki pride ven, nekaj je resnice, če ne drugega, pa tudi verjamejo. Ljudje so dostikrat, predvsem z ene politične strani, jaz sem prepričan – bolj z desne strani, ki poslušajo celo vašo Nova24TV, ki verjamejo vse, kar poveste na tisti televiziji, popolnoma vse, in ljudje, ki so resnično naivni in verjamejo, se pravi, da tudi drugi strani verjamejo nekaj. In tako kot pravite vi, da je resnica tisto, lahko je tudi, da je resnica tudi to, kar so objavili.

ste vi dobesedno oškodovali res za 36 milijonov državo, ker niste odkupili tistega dela. Ja, k vam so prišli. Veste, kaj je najbolj eklatantno? Da so posle prihajali delati takrat v vaše pisarne, v vladne pisarne so prihajali ti ljudje. Danes je bolj moderno. Danes pridejo direktno v Poslansko skupino SDS zamenjevati direktorje in delati posle, direktno, imajo tukaj vodjo poslanske skupine, ki se kar zmeni, kdo bo in kdo ne bo nov šef, kdo bo vozil naprej posle. Pa jaz ne bom govoril, da je to mafijska država, ampak recimo, da smo blizu, da se človek zmeni hitro. Razumete. Saj nisem jaz rekel, včeraj je Golob zelo dobro povedal to in lepo, natančno tudi orisal zadevo, kaj se gre. Samo če ste vi res to.

Da ste rekli vi gospodu Petanu, naj se ne pritoži, naj se ne toži, ker drugače boste že posredovali v sodstvu. In sodnik, ki naj vas ne bi poslušal,

Vi boste lahko demantirali, jaz tudi upam, da boste demantirali, rekli vaša, ampak mi smo tukaj na interpelaciji, ki želimo in zahtevamo od vas določene odgovore. Vi ste sedaj trikrat po pol ure govorili eno in isto, smo slišali že petkrat. Saj verjetno imate še eno uro časa in boste še dvakrat po pol ure popolnoma enako povedali, ker mislite, da bo tako šlo naprej. Veste, da za sodnika, da mu boste strli jajca, to je hudo. To so vaše besede, tukaj ne morate demantirati, ker je slišati notri, razen če so priredili tako glas, da resnično niste vi to. Ne verjamem. Veste, kaj je najbolj hudo? Ker vi niste rekli to v prazno, vi ste rekli z nekim prepričanjem. In še bolj hudo, ali ni čudno, ko nas vi na desni strani, na hard desni strani, če bi tako rekel, prepričujete že 30 let,

in 2007. Zakaj se gre tukaj? Ker če imate tako moč, da lahko vplivate na sodnijo, pomeni, da vse vaše izjave, ki so bile do danes rečene, so po mojem mišljenju malo za razmisliti, kaj je res in kaj ni res.

Morda jih boste demantirali, boste pa videli, da tudi ni res, ampak so take zadeve, ki ostanejo državljanom v mislih, kaj se tukaj dogaja. Je neko okoriščanje, je neka informacija, ki pride ven, je nekaj drugega tukaj.

v primeru izgube ne predstavlja neki osebni bankrot. In je ena formula, ki je približno taka, koliko lahko človek investira v delnice. v delnice ti investiraš, če nisi profesionalec, ki se ukvarjaš na borzi in si posrednik in reči od drugih kapitalov. Če imaš svoj kapital, približno 50 % tvojega likvidnega osebnega kapitala, približno, to je ta formula. Torej če ste vi investirali investirali 120 tisoč evrov, se pravi, da mi si mislimo, da vi ste imeli skoraj četrt milijona evrov vašega likvidnega; ker mene ne briga prav nič to, to je vaša stvar. Ljudje se lahko vprašajo, od kje ta denar. od kje ta denar. To je prva reč, o kateri se vprašamo. Druga stvar, ki je bolj pomembna, če ste pa kredit napravili za to, potem ste pa špekulant, potem ste špekulirali s kreditom, vedoč, kaj se bo zgodilo, ker sicer nekaj dni kasneje so se delnice gor dvignile. In vi ste zaslužili že 30 tisoč evrov na tem – vsaka vam čas, vsaka vam čas. Tukaj zna biti tudi konflikt interesov. To je stvar za KPK, tudi. Se pravi, vi ste v tem trenutku, ko ste vi kupili delnice, in naša borza, ki je tako majhna in kjer se tako premika vse skupaj na hitro, kjer dve operaciji spremenijo za 2 %, 3 % takoj nihanje gor in dol. Vi ste dali eden znak investitorjem in so se spraševali – čakaj malo, če ta človek, ki je na vladi, kupuje za tak denar te delnice, pomeni, da nekaj tukaj se bo dogajalo. Glej ga zlomka, slučajno en teden potem gre gor, krepko gor vrednost delnice. O izviru premoženja me ne briga, to je vaša stvar, saj ste itak prijavili verjetno vse to KPK. Vas samo spomnim, da smo že imeli en primer 400 tisoč evrov premoženja, ki vaš

To je to. Vi ste rekli, da je bil zakon v redu, ni bil v redu, kar je. To ni nič res, ker ne bi Slovenija skočila v zrak, če bi bilo vse v redu. Vi ste praktično ignorirali vsa zapisana načela. To je to.

Od Petana me ne zanima popolnoma nič. Sedaj je tudi jasno, minister, za tisti vaš Zakon o vodah, to je bila ena totalna polomija. Čisti fiasko. Že tam bi navaden minister rekel – jaz zapustim, ker ne verjamejo v mene, vidijo, kar je; in bi šel. Sedaj že tretjič, ko bi moral odstopiti, če bi kolikor kaj bilo tu resnice. Bom jaz zaključil z odpadno embalažo, ker tukaj je nastal problem s tonažo, tudi tukaj se odpira ta embalažnina in vse te reči, kar je. Pojavilo se je krepko večje število odpadne embalaže od kasirane, če bomo rekli tako po domače, da ljudje, ki nas gledajo, razumejo. Ker mi govorimo o tej odpadni embalaži in drugo, ampak ogromno ljudi niti ne ve, za kaj gre. Pojavilo se je krepko več te embalaže kot tiste, kar je bilo pokasirane. Samo to je bila vaša krivda, minister, je bila vaša krivda, ker v določenem času niste izdajali dovoljenj. In ker niste izdajali dovoljenj, so se nakopičili tudi kupi reči in vse, kar je bilo treba. In sedaj ste hoteli vi na hitro to stvar rešiti. In kaj ste hoteli na hitro? Do danes je veliko podjetij delalo v tem in je bila tudi konkurenca, kar je, zdrava konkurenca. In če je dosti podjetji, ki dela notri konkurenco, se pravi, Ni tako kot ste vi pri gorivih naredili. Kaj ste naredili pri gorivih? Ste odprli tržišče, trg in trije ponudniki, ki so v Sloveniji, so se zmenili kartelno in sedaj imamo mi 1 evro in pol nafto, 50 % več kot pred dvema letoma. 50 % več, ker ste odprli trg. Kartelno dogovarjali. In ne govoriti meni, da je samo 5-odstotna marža, so v davkih, ki se da igrati, v davkih so naredili drugi nove cene notri. Je naredila Avstrija, je naredila Italija, so naredili v Franciji, v Španiji, samo Slovenija ne more, ker pride prav, ker vi ste toliko denarja dali ven, da rabite drugi denar notri. Na komu? Vse v žepe državljanov. Samo to znate, okej. Vi ste sedaj glede teh odpadkov, če bom tako omenil, z eno potezo vi bi rešili situacijo in bi dal monopol Slopaku. To je dejstvo. Slučajno direktor Slopaka je Boštjan Aver, je SDS-ovec, slučajno. Tudi on je SDS-ovec. In bi dali monopol njemu, Slopaku. Nima niti svojih lastnih prevozov, ne kamionov, nima nič; ampak on je važen, on mora to dobiti. Razumete. Ne mi govoriti od tega, sem prodajal do 10 let nazaj sortirnice, poznam vse, kar se komunalnega sveta tiče v Sloveniji, minister, vse. Več kot vi.

In vemo sami, da pa v odpadkih se dogajajo največji mafijski posli. To je svetovno znano. Italija je vsak dan v mafijskih poslih prav zaradi tega. Tukaj spet želite postaviti SDS-roko na odpadke in na reči, kar je treba.

še. V koaliciji imate itak pisano, da se ministrov ne rukne, in to smo videli mi – vseh, kar jih je bilo do sedaj. Se pravi, karkoli lahko narediš, kriminalna dejanja, ki smo ugotovil, kakšna so bila, obtožbe, domnevne reči, obtožbe KPK, integriteto z najnižjim nivojem, brez etike, morale, nečloveška in režimska ravnanja na ulicah, ker to se dogaja, to bomo v ponedeljek obravnavali, kar je, poniževalnega izobraževalnega odličja – ne bom govoril tu, in glede otrok, vse je bilo v redu, to je bilo vse v redu, vsi so šli mimo, brez nobenih problemov, kakor da ni nič. Eden je Eden je moral odstopiti zaradi enega stavka, eden pa ima nad sabo tožbe, kriminalne reči in ne vem kaj vse – in se drži stolčka, razumete, in kar je. Mi

– NSi, pilatovo se boste umili. In karavana potem normalno, karavana teče dalje, so na plakatih white boysi, ki se kažejo, kako so oni, jim je stopila v glavo moč in vse. Jaz zdaj upam samo še na razsodno razmišljanje ostalih, ki niso v koaliciji, ne bom razumel nikoli SNS-ja, ampak me niti ne zanima. Zdaj imamo tudi nekaj poslancev, ki so postali nepovezani, ma nisem razumel še niti statusa, kakšen je. SMC – če obstaja, ne obstaja, če je Konkretno, če je una šla k Novi deželi, je v SMC?! Mislim, človek ne razume več nič. To ne razume več nič noben, tako niti ne ve, kaj bo glasovala, ne bo glasovala in kar je. V glavnem, jaz bom zaključil zdaj, predsednik. Mi v stranki SAB prav zaradi navedenih zadev, ki niso za 14 let nazaj, ampak so vse te nove, kar so tukaj, vseh šest poslancev bomo potrdili interpelacijo, toliko da veste.

odgovoril na nekaj vprašanj. Jaz rad tukaj debatiram z vami, škoda, ker imam samo tako malo časa, drugače bi ga več najavil, sem najavil maksimalen čas, ker je zelo zanimivo, kar slišim. Ko ste ravnanje z odpadno embalažo povezali s Slopakom oziroma s kakršnokoli vladno, mojo odločitvijo in tako naprej. Jaz bi vas prosil –v splošni obravnavi bo tudi zakon o varstvu okolja in odpadkov, celo poglavje –, da si podrobno preberete, kako je zamišljeno – proizvajalčeva razširjena odgovornost. Vsi tisti, ki dajejo izdelke na trg in ki povzročajo odpadke po koncu življenjske dobe ali zaradi embalaže, bodo organizacijsko in finančno odgovorni, da vzpostavijo sistem ravnanja z odpadki. Ne vlada, ne ministrstvo in ne Vizjak. Proizvajalci embalaže bodo morali ustanoviti eno organizacijo, ki bo upravljala z odpadki. In od kod vam, da bo to Vizjak določil in da bo to Slopak. Mislim, to je res pravljičarstvo, to pa res moraš imeti domišljijo, da prideš do takih zadev. Ministrstvo se s tem ne sme in ne želi ukvarjati. To morajo narediti tisti, ki so za to odgovorni, to so pa tisti, ki dajejo odpadke na trg. Jaz upam, da bomo zaključili s to zgodbo danes, ker taka podtikanja pa so res čisto brez minimalne osnove. Drugo, kar je, spoštovani, moje premoženje. Verjetno je zanemarljivo v primerjavi z vašim, ampak sem ga zaslužil in poročam o njem Komisiji za preprečevanje korupcije, v skladu s slovensko zakonodajo, imajo vpogled v moje premoženje, imajo vpogled v spremembo premoženja in zavedam se svoje odgovornosti, tudi do mene, moje prihodnosti in do moje družine, kako ravnati in nakupovati delnice oziroma se zakreditirati. Vendar se s tem poslom že ukvarjam kakšnih 30 let, tako da ni to od včeraj, delnice Petrola sem imel že davno, preden sem postal minister, pravzaprav sem jih pridobil z zamenjavo lastniških certifikatov, takrat sem postal delničar Petrola. Kar pa se tiče Kar pa se tiče kopičenja smeti in pripisovanja temu, da so kriva neizdana okoljevarstvena dovoljenja; ravno tu je nastal problem. Takrat ko so bila izdana okoljevarstvena dovoljenja, se je pobiralo samo polovico smeti iz skladišč izvajalcev javnih služb. In to je bil v bistvu problem, ker niso želeli pobirati tistega, kar se je tam nakopičilo. Ta problem v celoti rešujemo v Zakonu o varstvu okolja, jaz bi bil zelo vesel, da bi bil v mandatu tega Državnega zbora tudi sprejet.

Prej je minister šel za dve minuti iz dvorane, seveda kolega Bandelli je to izrabil – za vse tiste, ki spremljajo sejo Državnega zbora. Tudi naši ministri, pa ne glede v kateri vladi so, so samo ljudje.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Namen današnje interpelacije je prikazati angažirano interakcijo njenih predlagateljev z dvema raznorodnima fenomenoma in izzivoma v slovenski družbi – z denunciacijo in z demagogijo. Obče je poznano, da jih je veliko med Slovenci, ki so dobrosrčni in poduhovljeni ljudje, ki radi pomagajo svojemu bližnjemu. Če je potrebno, bi taki cel svet obrnili na glavo, samo da bi svojemu rojaku ali rojakinji storili kaj dobrega. In to brez kakršnegakoli nadomestila, ne denarnega ne materialnega. Ta predstava se mi vrti pred očmi od trenutka, ko se je v javnosti pojavila 14 let stara crkovina. Posnetek, na katerem takratni minister za gospodarstvo in sedanji minister za okolje in prostor izgovarja razuzdanosti, popolnoma neprimerne njegovemu položaju. Kakor vsaka druga crkovina tudi ta zaudarja. V svetu zoologije je poznano, kdo se ukvarja s crkovino – mrhovinarji. Ali je zadeve iz živalskega sveta mogoče aplicirati na humane odnose, na človeške stvari? To je, vidite, kolegice in kolegi, veliko vprašanje. Eden najbolj razsvetljenih umov v človeški zgodovini Voltaire bi ob taki zadevi pripomnil – Tu ste mi dali snov za marsikako razmišljanje. Razumno je predpostaviti, da je dal posnetek v javnost nekdo, čigar motiv je čista poštenost in pravičnost. Čakal je 14 let. Vmes je kombiniral posnetke. Proces ni bil hiter niti preprost, verjetno tudi ni bil čisto poceni, toda našemu filantropu ni bilo žal vloženega truda. Z vsem srcem in dušo se je lotil dela, samo da bi plemenito, požrtvovalno in nesebično zagodel totalno umazanijo, da bi brezmejno zaribal aktualnega ministra za okolje in prostor. Če obstaja Dantejev inferno, pekel torej, potem je v njegovem osmem krogu in v deveti kotanji tega osmega kroga zagotovo tudi nekoliko večja soba. To je soba, ki je Satanu nenavadno ljuba. V tej sobi se Satan počuti domače, med svojimi. V tej sobi se Satanu ni treba pretvarjati, da je bolj prefinjen, kot je v resnici. Na vratih te sobe pa je napis in na tem napisu piše – slovenski zmeneti in sejalci razprtij. To je približno vse, kar je možno povedati o tej brezupni žalosti. celo opravičil za nekatere izmed svojih izgovorjenih budalosti. Nerodno pri vsem tem pa je, da naši ljudje ne vedo, kaj naj počnejo z opravičilom. Ne cenijo moralne vrednosti in lepote opravičila, ne cenijo upanja, ki ga to dejanje skriva v sebi, in ne cenijo obljube, da bodo stvari v prihodnje postale boljše. Kadarkoli se kdo opraviči, se mi Slovenci namrščimo in odmahnemo z roko. Opravičilo nas razjezi skorajda še bolj kot razlog, ki je bil povod, da je bilo opravičilo izrečeno. Pustite to – bi mnogi zlovoljno zaklicali, pa če bi Willy Brandt padel na kolena pred njimi. In to je tisto, kar je najbolj zarukano, kar je oholo in kratkovidno. Ne le da Slovenci neradi sprejemamo opravičila, tudi opravičujemo se skrajno neredko. Generalno gledano, smo mi morda celo edini popolnoma brezgrešen narod. Vse same poštenjačine in pravičniki. Nihče od nas ni nikoli storil ničesar sramotnega, če pa že, je to moral storiti zato, ker je to bilo za nekakšno višje dobro, za srečnejši jutri naših otrok. Tako bi lahko cel dan našteval prepričane bezjake, ki so celo življenje neoporečni, živa poštenost, pravičnost in vrlina. Prvi del interpelacije je torej propaganda, propaganda denunciranja, propaganda ovajanja, prijavljanja z namenom škodovati. Gre za povzdigovanje treh lastnosti, povzdigovanje tiholazništva, potuhnjenosti in zahrbtnosti. V tej navezavi se lahko spomnimo tudi na primer takratnega še kandidata za sodnika Ustavnega sodišča – Svetliča. Protagonist poniglavnosti, s katero je poskušal preprečiti njegovo izvolitev, se je, ne brez ponosa, javno bahal, da si je denunciacijo shranil za čas, ko jo bo lahko karseda učinkovito uporabil. In pri nas je to bilo sprejeto kot vrhunska vrlina, namesto da bi mu sporočili, naj vzame dober zalet in se pobere k vragu. Fenomen denunciranja je vsekakor zanimiv, tudi ni, zgodovinsko gledano, nekaj novega. Sovjetski totalitarizem denimo je s kultom Pavla Trofimoviča Morozova povzdignil denunciacijo na nivo moralne vrline. Pavel Morozov je bil 13-letni sovjetski pionir, ki je svojega očeta ovadil NKVD, zato ker je oče nasprotoval kolektivizaciji kmetijstva. Oče je končal seveda v koncentracijskem taborišču, malega Morozova pa so njegovi sorodniki kasneje likvidirali. V času perestrojke je bilo ugotovljeno, da je bila celotna zgodba izmišljena, toda v času najhujšega Stalinovega terorja, sredi tridesetih let pa do začetka 2. svetovne vojne, je ta zgodba še kako odigrala svojo vlogo in svoj smisel. Nekaj milijonov ljudi je zaradi tega ostalo brez glave. Nobena novica ni, gospe in gospodje, da se totalitarni režimi in njihovi represivni aparati opirajo na denunciacijo, na ovajanje, na prijavljanje z namenom škodovati. V Sovjetski zvezi in v Tretjem rajhu je denunciacija dosegla takšne razmere, da je povzročila resne težave in praktične probleme tako NKVD kot gestapu. Postalo je namreč nemogoče razlikovati lažne in pretirano prizadevne prijave od tistih, ki so imele minimalno operativno vrednost. Od takrat pa do danes so se časi korenito spremenili, toda mi danes na Slovenskem, v parlamentarni demokraciji leta 2021 še vedno govorimo o klasični denunciaciji. Danes ni potrebno ovajati tajni policiji, dovolj je, da se denunciacija pošlje kateremu od revolverskih medijev in brechtovsko vodno kolo začne svojo razigrano igro. Je pa seveda tukaj moralna dilema, zakaj bi bilo denimo denunciranje družinskih članov strašnejše od denunciranja samega po sebi, od denunciranja kogarkoli. Če pristanemo na različno moralno vrednotenje denunciacije družinskih članov v razmerju do denunciranja koga drugega, s tem samo utrjujemo kulturo ovaduštva, družina pa v tem primeru prevzema vlogo varuha lažne morale. Denunciacija je tako na Slovenskem, očitno, ne še, ampak postaja, celo ima dobro perspektivo, da postane nekaj povsem običajnega in vsakodnevnega; nekaj, na kar se pristaja iz oportunizma ali pa zaradi strahopetnosti. Grozljiva pa postane šele takrat, ko postanemo sami subjekt njene obtožbe. Mora pa nam biti nekaj jasno. Denunciacija kot ultimativna družbena krepost ima samo dve predvidljivi poti – nepovrat in izginjanje. Drugi konstitutivni element interpelacije pa je demagogija, dajanje lažni obljub ali pa laganje za pridobivanje zaupanja ljudi in s tem politične moči, laž torej v politiki. S tem v zvezi govorim o Zakonu o vodah. Zakon o vodah je uvajal, spreminjal pravzaprav samo en člen, ki je govoril o posegih na vodno in priobalno zemljišče. Znotraj tega sta bila dva odstavka določena, ki sta govorila o gradnji enostavnih objektov in o gradnji objektov v javni rabi. To se je na veliko izpostavljalo, ni pa se izpostavljalo tisto, kar je bilo uvrščeno v zakon oziroma v ta 37. člen in je govorilo o vodnem soglasju, ki ga mora investitor pridobiti od državnega organa, od Direkcije za vode. Nikoli se ni govorilo o tistih šestih omejitvenih dejavnikih, ki jih mora potencialni investitor pridobiti od državnega organa, od Direkcije za vode. To se pravi, da ne more pridobiti soglasja, če s svojim dejanjem poslabšuje stanje voda, ali onemogoča izvajanje javnih služb, ali omejuje obstoječe posebne rabe voda, ali pa da je njegovo dejanje v nasprotju s cilji upravljanja z vodami. Nikoli se ni govorilo o določbi zakona, da za kakršnekoli posege morajo biti v vodnem soglasju določeni soglasju določeni ukrepi, potrebni za izravnavo vplivov nameravanega posega na doseganje ciljev upravljanja voda. Govorilo se je samo o tem, kako bo državni organ Direkcija za vode vsakomur, ki bo prišel tja in bo imel denar, izdala vodno soglasje, kot da so državni uradniki na Direkciji za vode sama neka amorfna množica ljudi, ki jo lahko vsakdo, ki ima denar, obvlada, kakor hoče. In to so govorili ljudje, ki bodo v zelo kratkem času prevzeli Ministrstvo za okolje in prostor in bodo s temi ljudmi delali, bodo njihovi sodelavci. In tukaj seveda, kolegice in kolegi, govorimo o nečem, čemur se pravi laž v politiki. Ni bilo omenjeno niti tisto osnovno, kdo je tisti, ki ima v slovenski republiki ingerenco o oskrbi s pitno vodo. Prevara, prevara, namerna zavajanja in gole laži – to poznamo že od začetkov zgodovine kot legitimna sredstva za dosego političnih ciljev. Resnicoljubnost ni bila nikdar šteta med politične vrline. Laž pa je v politiki vedno veljala za dovoljeno sredstvo. Kdor se zamisli nad temi dejstvi, se lahko začudi, kako malo pozornosti je bilo laži namenjeno v našem političnem mišljenju. Po eni strani z vidika bistva delovanja, po drugi pa glede na našo zmožnost, da v mislih in dejanjih zanikujemo dejstva. Ta aktivna, celo agresivna zmožnost laganja se opazno razlikuje od naše pasivne dovzetnosti za zmote, iluzije, napake v spominu in od vsega, kar je mogoče pripisati zatajitvi čutil in miselnih organov. Delovanje je pravzaprav delo politike. Ko govorimo o laganju, še zlasti o laganju tistih, ki delujejo, bi torej ne smeli pozabiti, da se laž v politiko ni prikradla po naključju, zaradi človeške grešnosti, zato moralna ogorčenost ne bo mogla doseči, da bi izginila. Zavestna lažnivost ima opraviti z možnimi stanji stvari. Prav zaradi te možnosti je prevara do določene mere tako enostavna in mikavna. Z razumom nikdar ne pride v konflikt, saj bi bile reči dejansko lahko tudi take, kakor zatrjuje lažnivec. Laži se zdijo razumu pogosto bolj jasne in privlačnejše kakor resničnost, saj ima lažnivec veliko prednost, ker že vnaprej ve, kaj bi občinstvo rado slišalo. Svoj prikaz prikroji, da postane sprejemljiv za javnost, in skrbno pazi, da bo dovolj prepričljiv, resničnost pa ima neprijetno lastnost, da nas sooča z nepričakovanim, s tem, na kar nismo bili pripravljeni. In resničnost v primeru Zakona o vodah je, kolegice in kolegi, da je oskrba s pitno vodo izvirna pristojnost lokalne samouprave, da oskrbo s pitno vodo, ki je na Slovenskem izjemno kvalitetna, izvajajo občine, da so viri pitne vode v lasti občin, da je distribucijska infrastruktura v lasti podjetij, ki so v stoodstotni ali pa v prevladujoče večinski lasti občin. In kadar govorimo o oskrbi s pitno vodo, moramo vedeti nekaj. Gre za tehnologijo. Gre za cevovode. Gre za vodohrane. Gre za črpališča. Gre za razbremenilnike. Gre za klorirne postaje. In vse to je v lasti občin. Vse to obnavljajo in izgrajujejo občine. Zato govoriti o tem, da je kdorkoli obranil pitno vodo, provocira samo eno vprašanje – Pred kom pa? Pred kom pa je obranil pitno vodo? Pred občino? Ali pred svojo zarukanostjo? Ali pa pred svojo obremenjenostjo z lažmi z družbenih omrežij, ki provocira nič drugega kot iracionalno mržnjo do vsega? Do političnega sistema, do medicinske znanosti, zdaj vidim, do medijev, do česarkoli. In vidite, to je tisto, kar je nesprejemljivo. Nisem naiven. In jaz vem, da čisto v vsaki slovenski občini obstajajo poniglavci in izrodki, ki bi za dobro provizijo bili pripravljeni, recimo temu, vsaj distribucijo pitne vode oddati v koncesijo kakemu zasebniku. Toda nekaj povsem drugega je, koliko imajo ti ljudje dejanske politične moči, da lahko sprejmejo tako odločitev. Nekaj povsem drugega je, ali imamo mi v tej državi kakršnegakoli župana ali pa županjo ali pa občinski svet, ki bi bil pripravljen sprejeti kaj takega. Nimamo! Zato je govoriti o obrambi pitne vode kretenizem brez primere. ker zanjo ni nadomestka, toda pri nas normalnih okoliščin ni. Naj bo tkivo neresnic lažnivca še tako veliko, ga nikoli, pa čeprav bi si pomagal tudi z računalnikom, ne bo dovolj, da bi to tkivo prekrilo resničnost dejanskega. In resničnost dejanskega v tem primeru je, da je oskrba s pitno vodo v izvirni pristojnosti občin. Sedaj si zamislite, kolegice in kolegi, hipotetično situacijo. Da mi izvirno pristojnost lokalne samouprave za oskrbo s pitno vodo prenesemo v roke naših normalizatorjev. Normalizatorjev, ki so hkrati apologeti divjaštva in ki so hkrati zagovorniki tiholazništva, potuhnjenosti in hinavstva. Ali kdorkoli od vas misli, da bi v takem primeru imeli mi še vedno tako kvalitetno oskrbo s pitno vodo, kakršno imamo danes? Če kdorkoli to misli, naj misli, ampak pravim mu nekaj drugega – naj raje premisli še enkrat. še enkrat. Lažnivcu se sicer res lahko posreči prodreti s poljubnim številom posameznih neresnic, vendar pa bo kmalu izkusil in slej kot prej spoznal, da se laž ne obnese, če lažeš iz principa. To bi pa lahko bil eden od naukov, ki jih lahko izluščimo iz današnje interpelacije in iz zastrašujoče moči zaupanja njenih predlagateljev v moč laži. Gospe in gospodje, mi se nahajamo še vedno v komplicirani družbeni, epidemiološki in ekonomski situaciji. V zmedi te drseče in spreminjajoče se zdravstvene in gospodarske krize se izgublja ne le teoretska konsistentnost njenega pojasnjevanja; izgublja se tudi jasnost in kredibilnost ukrepanja in iskanja odrešujočih rešitev. Vedno bolj se vrtimo v začaranem krogu, tudi današnja interpelacija je dokaz temu, zato se izpostavlja kot imperativ prenehanje tekmovanja v tem novoslovenskem stupidarijskem simbolizmu. Vsi smo proti vsem in nihče več ni za. Vsak bi reševal sebe na račun drugih; hkrati pa smo ali pa so zmedeni zaradi nerazumevanja spreminjajočih se interesov in preferenc in ne vedo, ali je tisto, kar hočejo, sploh uresničljivo. Osrednji problem pa še vedno ostaja politično uravnoteženje ekonomskih protislovij in politična vzdržnost ekonomskih izhodov iz krize. Pravi javni interes v vsej tej zmedi je, da ima Slovenija ne glede na sestavo aktualne vlade in ne glede na politično inklinacijo vlade v vsakem trenutku politično kapaciteto za ugotavljanje in utrjevanje javnega interesa. Z drugimi besedami povedano, da politični odločevalci iz osebne koristi delamo v javnem interesu. Hvala lepa.

kolega, ki je govoril o Morozovu, o Dantejevem infernu pa o vsem živem. Potem si je vzel dobršni del časa za žalitev ljudi in govoril le vse živo, samo o interpelaciji ne, ki jo je – mimogrede – preimenoval denunciacijo in tako naprej. Prosim, da drugič tudi njega zamejite v tem, tako kot nas ostale. Moj drugi postopkovni predlog pa je, da naj se kolega, tako kot je javno žalil 680 tisoč državljank in državljanov, jim govoril, pripenjal stvari, da so to kretenizmi, kar so pisali, lažnivci, da gre za tiholazništvo, potuhnjenost, hinavstvo, in nam je svojo verzijo Zakona o vodah tu interpretiral, ker on je očitno lastnik vseobče resnice, vsi ostali smo pa itak kreteni, ki širimo kretenizme in laži; da se torej opraviči 680 tisoč državljankam in državljanom za ta nezaslišan napad na to, kar so izrekli na referendumu. Pa ne moreš zlorabljati seje Državnega zbora, namenjene interpelaciji in ne denunciaciji, spoštovani, zato da žališ državljanke in državljane, se dvigneš nad njih kot veliki vseved, kot veliki imetnik edine zveličavne resnice. Vsi drugi smo pa vse, samo ne neki inteligentni ljudje, ki razumemo, kaj v nekem zakonu piše.

Nastavke za to razpravo so zagotovili tisti, ki so pred menoj vodili sejo. Mislim, da je bilo samo eno opozorilo izrečeno, in še to pri stališču poslanske skupine, pri Slovenski nacionalni stranki. Govorili ste vsi o vsem mogočem, ne o točkah interpelacije. Drži, da je kolega Polnar nekoliko, bi rekel, iz poznavanja literature tudi definiral posamezne stvari. Je pa dejstvo, da je ta interpelacija zgrajena, kot se je videlo, na konstruktu. To se pravi, na neki namerni zgodbi izpred 14 let. Govoril

Prvič, imejte enake vatle, tako kot imate vsak dan, kadar vodite sejo. Tukaj je gospod Polnar govoril vse drugo, samo o interpelaciji ne. In ta interpelacija, spoštovani, vi pravite, da je zgrajena na konstruktu, ta interplelacija ima štiri točke. Ena izmed njih je recimo referendum. In gospod Polnar se je zelo orientiral tudi na referendum in je 680 tisoč ljudi označil za vse živo, od kretenizmov, lažnivcev, tiholazništva, potuhnjencev, hinavcev, ne vem; skratka vsi skupaj smo, po domače povedano, butlji, ki ne razumemo tega zakona. In nam je seveda odpel tule svojo verzijo in razumevanje zakona na zelo zelo neprimeren način za poslanca Državnega zbora. Tako da zahtevam ponovno, da se opraviči javnosti za izrečeno. Vi pa, prosim, da ne interpretirate, kot da je ta interpelacija zgrajena na konstruktu, ker je sestavljena iz štirih točk. In samo ena govori o glupih davkih, za katere vi pravite, da je konstrukt, ampak nismo na sodišču. Smo v Državnem zboru, tako da ne veste, ali je konstrukt, tako kot jaz tega ne morem stoprocentno vedeti. Hvala lepa. Kolegica, še enkrat povem. Opravičila ne bo in ne boste zahtevali od nikogar v tem državnem zboru, ker to ni predmet poslovnika. To je stvar vas. Kar zadeva pa poudarke, ki jih je kolega Polnar povedal, pa slonijo na denunciaciji, na demagogiji in pa na lažeh v politiki. Mislim, da sem te tri ključne poudarke zaznal; in vsako od teh stvari je pripel pač na eno izmed poglavij. Kako si on definira vprašanje na referendumu ali pa razloži Zakon o vodah, ki je bil na referendumu, je pač njegova stvar. On je povedal, mislim da, bistvo zakona, je pa povedal pač, kako je bilo to prodano

In tudi vas opozarjam, da ne zlorabljate postopkovnih predlogov oziroma kršite poslovnik. Na vrsti je Marijan Pojbič. Za njim pa bo dobila besedo Tina Heferle. Izvolite. Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Jaz moram reči in se moram postaviti v bran gospodu Polnarju, ker je danes zelo jasno neke stvari tukaj predstavil in povedal. Problem je morda, da res kdo od poslank in poslancev, ki sedi v tem državnem zboru, pač tega ne razume na tak način, kot je on to povedal. In to pač na žalost se ne da pomagati. Gospod Polnar, jaz se z vami strinjam v tistem delu, kjer ste zelo jasno poudarili – laž na laž pomeni, tridesetkrat izrečena laž postaja resnica. In dejstvo je in definitivno je resnica, da ta interpelacija je zgrajena na insinuacijah, na laži in na prikrojeni resnici in tako dalje. Jaz sem prepričan, da ta interpelacija nima niti ene najmanjše osnove za to, da je danes minister Vizjak interpeliran. Morda bom začel s tem in povedal to, da ta interpelacija in ta montaža tega posnetka je namenjena temu, da bi poskušali tisti, ki obvladujejo iz ozadja okolje in prostor, preprečiti vsakršne spremembe v dobro ljudi na tem področju. Poglejte, zadnjih 10 let ali pa še več se na tem področju praktično ni storilo nič. Stali smo na mestu. Pojavljali so se problemi, pojavljali so se zažigi, ne vem kaj vse se je zgodilo v tem času, ampak se ni zgodilo nič.

je med drugim v svoji odstopni izjavi povedal naslednje – s to vlado ne morem zadovoljiti ljudi, ne morem upravičiti visokih pričakovanj ljudi, in tako dalje in tako dalje. In med drugim je povedal tudi: tudi: »Osnovni problem je bil mogoče tudi ta, da je vsak hotel iskati svoj prostor pod soncem, da se je ves čas majalo čoln.« In potem na to je Luka Mesec dejal naslednje,

Nekaj se je zapisalo, izvedlo pa se ni. Za odstopom Marjana Šarca najbrž tiči grenko spoznanje, da s to koalicijo ni bilo možno izvajati politik. Ta koalicija se je sesula sama vase.« Alenka Bratušek je povedala naslednje: »So področja, kjer pravzaprav nismo naredili veliko ali skorajda nič. Želimo si, da Slovenija čim prej dobi stabilno, trdno vlado, ki bo znala delati kot tim. To smo pri tej vladi,« torej vladi, ki jo je vodil Marjan Šarec, »na žalost pogrešali.« In poglejte, kako zanimivo. Pride vlada Janeza Janše, pride minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in začnejo resno delati. Resno delati. Resno se lotijo tistih ključnih dilem in problemov, ki so pred slovenskim ljudstvom. In kaj se zgodi potem v nadaljevanju? Seveda, ko so se začele sprejemati na področju okolja in prostora pomembne spremembe, pomembne in pozitivne rešitve, se začne razmišljati – strici iz ozadja in njihova ekipa in medijska združba, levičarska –, kako pa sedaj to zadevo ustaviti. Seveda potem začnejo razmišljati – čujte, kaj pa bi mi našli takšnega, da bi ministra Vizjaka ustavili, da ne bi peljal rešitev, ki so še kako pomembne za prihodnost te države, naprej. In seveda potem se je očitno nekdo, ki je tu sodeloval, ko se je to snemanje dogajalo, ker to je lepljenka štirih posnetkov, spomnil – E, zdaj pa mi lahko iz teh različnih pogovorov naredimo eno zlepljenko, ki jo bomo poskušali plasirati preko medijev in pritisniti na ministra Vizjaka, da ga ustavimo pri svojih rešitvah, ki jih predlaga za lepšo in boljšo prihodnost naše države, In po moji oceni, po tem, kar je danes minister Vizjak povedal, to, kar je zapisal, in danes tukaj vsaj desetkrat ponovil, je povedal dovolj jasno, kaj je bil njegov cilj in kakšen cilj je zasledoval, ko se je odločil, da se je pogovarjal s Petanom. In ta cilj je bil zaščititi državno premoženje. In kljub njegovim naporom mu to ni uspelo, ker se vidi, kako je Petan potem z njegovo ekipo in s temi strici iz ozadja to zadevo speljal; in danes praktično to podjetje, Terme Čatež, o katerih govorim, praktično uničil in državo oškodoval ne vem za koliko, skoraj 100 milijonov evrov. In on še vedno sedi na direktorskem stolčku. In potem če vse to povežeš, ti postaja jasno, zakaj se je v tem času to zgodilo, tri ali pa štiri mesece pred volitvami, ministru Vizjaku, in da je ta zadeva prišla v medije, v socialistično-komunistične, bom tako rekel, medije. Na žalost moram to povedati, ker je res. Ker je neverjetno, kakšna je medijska scena še v naši družbi in kdo je tisti, ki to počenja, kar počenja, da zagovarja elito in pritiska na vse tiste, ki delajo za to, da bi spremenili Slovenijo in vrnili Slovenijo Slovencem, ne pa ozki hudodelski združbi, da ne bi ta ozka hudodelska družba ima Slovenije v upravljanju, tako kot jo je imela v vseh socialističnih vladah. Ta vlada je tista, ki je začela spremembe. In Ministrstvo za okolje in prostor je izjemno aktivno. Bom potem povedal, zakaj, kaj vse je naredilo v tem kratkem času. In da se malo še osredotočim na Zakon o vodah. Tu, kjer je gospod Polnar zelo jasno neke stvari povedal, ni žalil nobenega tistega, ki je glasoval proti zakonu, in niti tistega, ki je glasoval za zakon, povedal je samo resnico. In zdajle bom prebral dve stvari, in sicer razlogi, cilji novele Zakona o vodah. Predlog novele Zakona o vodah je vseboval dve ključni vsebinski rešitvi, ki nista bili ključni in pomembni iz sistemskega in vsebinskega vidika varovanja okolja oziroma voda, predstavljata pa administrativno razbremenitev s prenosom pristojnosti odločanja o izjemah z vladnega nivoja na strokovni oziroma upravni nivo, ob ohranjanju strogih pogojev varovanja voda; in možnost, da se povišajo sredstva, namenjena izvajanju gospodarske javne službe upravljanja voda s sredstvi Sklada za vode. Zdaj mi pa naj nekdo, ki sedi v tem parlamentu, pove, kaj je s tem narobe. In da nadaljujem, potem pa seveda pride do sprejetja zakona in akterji, ki so se odločili, da speljejo referendum, so pa na referendumu ljudi nagovarjali s popolnim zavajanjem in lažmi. In poglejte, katere stavke so uporabili. Da bo zakon omogočil privatizacijo vodnih virov v Sloveniji. Da bo preprečen dostop do obal, rek in morja. Da bodo uničeni viri pitne vode. Da bodo priča vsesplošni in nenadzorovani pozidavi ob vodotokih in podobno. Zdaj pa mi vi povejte. Ljudje, ki nimajo časa sedeti v parlamentu pa poslušati ali pa sedeti pred televizorji in poslušati strokovno diskusijo o tem, kaj je ta zakon na strokovni ravni reševal, in jih potem ti z lažmi preko cele svoje medijske scene začneš prepričevati, da bo zakon omogočil privatizacijo vodnih virov v Sloveniji. Pa ga ni v tem parlamentu, pa ga ni v Sloveniji, ki bi rekel – to pa ne more biti, to pa ni govora, tu sem pa absolutno proti. Absolutno, samo eno tako stvar. Se pravi, gre za popolno manipulacijo z ljudmi. Tiste strukture, ki ste ta referendum pripeljali. Ampak ljudje, ki so glasovali na tem referendumu, nimajo s tem čisto nič in niso popolnoma nič krivi. Bili so popolnoma zavedeni in laž na laž je postala resnica. In to je tisto, za kar jaz mislim, da se ne bi smelo zgoditi, ker Zakon o vodah je bil dober in je bil namenjen ljudem. Nikakor pa ni imel absolutno ničesar s tem, da bo zakon omogočil privatizacijo vodnih virov v Sloveniji. To je popolna norost. Mi imamo tudi vodo kot dobrino vpisano v slovenski ustavi. Danes, kot je gospod Polnar povedal, kdo je tisti, ki upravlja z vodami, da so to lokalne skupnosti. In potem danes gospoda ministra poskušate na vsak način prisiliti v to, da bi odstopil, ker se je boril za to, da bi preprečil, da bi se uničevalo državno premoženje. danes je bilo zelo jasno povedano, več referendumov je bilo, ampak očitno neki vatli veljajo za to vlado in Slovensko demokratsko stranko in čisto drugi vatli veljajo za SD in vse druge stranke, tudi koalicije KUL. Poglejte, koliko referendumov je zgubil, tako kot je bilo danes že povedano, dr. Ivan Svetlik. In povedal je tudi, danes je bilo povedano, da je bil potem imenovan za rektorja ljubljanske univerze. Prav tako Rado Bohinc. Noben izmed njih ni odstopil. Nobeden izmed njih. In noben ni takrat napadel kogarkoli, čeprav je to legitimno. Vsaka interpelacija je legitimna. Vendar pa če govorimo o vatlih, bi morali biti ti vatli enako obravnavani pri vseh zadevah. zadevah. Da ne bom predolg, za konec še tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno, in to je, kaj je Ministrstvo za okolje in prostor naredilo in kaj ima v planu narediti še do konca tega mandata. Mislim, da je že minister danes o tem spregovoril, pa mislim, da je tudi moj kolega Bojan Podkrajšek v stališču poslanske skupine predstavil te dosežke in to, kar je v koalicijski pogodbi in tako dalje. Iz tega je razvidno, bom sedaj povedal, zakaj so taki veliki pritiski na ministra Vizjaka po odstopu. Zato, ker dela in ministrstvo dela in rešuje probleme. Seveda, v zadnjih desetih letih je na tem področju praktično bila situacija, da se praktično nič pomembnega ni dalo premakniti, če se je pa kdo že tega tega lotil, pa so ga odstavili, ali je moral odstopiti, ali je padla vlada, ali kakorkoli že. In ponovno je v tem trenutku ta poskus. Se pravi, očitno so te temne sile, ki se ukvarjajo z odpadki in tako dalje, tako dalje, toliko močne, da poskušajo zrušiti vsakega ministra in vsako vlado. Ampak vam povem, te vladne koalicije in te vlade na tak podli način, z lažmi ne boste zrušili nikoli. Vam garantiram, da ne. Sedaj pa stvari, ki jih je to ministrstvo v tem kratkem času naredilo oziroma ki jih še bo naredilo. Ministrstvo za okolje in prostor je od marca 2020 odobrilo več kot 90 manjših in večjih investicij, projektov v skupno predvideni višini 400 milijonov evrov za vodooskrbo, kanalizacijske sisteme, zagotavljanje poplavne varnosti iz Dogovora za razvoj regij. regij. Varovanje vodnih virov je predpogoj za zagotavljanje oskrbe s čisto pitno vodo. V tem mandatu je minister Vizjak in MOP pospešil pripravo in sprejetje uredb, od marca 2020 do novembra letos jih je sprejel 5, več kot 20 jih je v pripravi. Stanje na vodotokih se je v preteklosti zaradi nerealiziranih programov sanacij poslabševalo, odslej pa je na voljo 10 milijonov evrov letno. S tem se je začela odprava škode na objektih, ki so jo vodne ujme povzročile v zadnjih 10 letih. Slabo stanje vodotokov zaradi slabega vzdrževanja v zadnjih desetletjih. V tem mandatu smo povečali sredstva za vzdrževanje vodotokov v višini več kot 25 milijonov evrov na leto. V tem letu 2021 je prvič program rednega vzdrževanja v višini več kot 28 milijonov evrov. Ministru Vizjaku je po šestnajstih letih dogovarjanja uspelo priti do koncesijske pogodbe za proizvodnjo električne energije na srednji Savi, s tem do rabe okolju prijaznih OVD, zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov, poplavna varnost in tako dalje. Ministrstvo za okolje in prostor pospešeno izvaja mehanizme celostnih teritorialnih naložb (CTN). Od 2020 do danes je bilo za 20 projektov podpisanih pogodb, izdanih odločitev o podpori ali pa so bile potrjene v vlogi za sofinanciranje. Celotna vrednost operacij znaša 69 milijonov evrov. Ministrstvo za okolje in prostor je izvedlo sanacijo 154 plazov oziroma objektov v 78 občinah v vrednosti 25,5 milijona evrov. S tem se je izboljšala varnost ljudi. V okviru ukrepov za debirokratizacijo je bilo na področju presoje vplivov na okolje izvedena deregulacija, s čimer se je zmanjšal pripad zadev za 30 % brez škode za okolje. Aktivno potekajo zapiranja odlagališč in sanacije. Skladno s koalicijsko zavezo je bila izvedena inventarizacija potencialno onesnaženih območij, približno 550, v Sloveniji in izdelana aplikacija. Sloveniji in izdelana aplikacija. Na področju podnebnih sprememb in biološke varnosti sta bili realizirani dve spremembi koalicijskih zavez na področju obvladovanja podnebnih sprememb. Sprejeta sta bila Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 in Dolgoročna podnebna strategija Slovenije. Skladno s koalicijsko zavezo je Ministrstvo za okolje in prostor prenovilo stanovanjsko zakonodajo in s tem do leta 2026 zagotovilo vsaj 5 tisoč dodatnih javnih najemnih stanovanj. Skladno s koalicijskimi zavezami je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon. Zakona prinašata državljanom enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve. zakona o odpravi ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva s ciljem učinkovitejših postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja se je do sedaj izdalo več kot 30 gradbenih dovoljenj in več kot 120 prostorskih dokumentov. Sprejet je Pomorski prostorski plan Slovenije, s katerim se v naši državi prvič po osamosvojitvi izvaja strateško planirani in trajnostni razvoj dejavnosti in rabe na morju. morju. Spoštovani kolegice in kolegi, sedaj vam je jasno, zakaj poskušate ministra mag. Vizjaka onemogočiti. Ravno zaradi tega, ker je delaven, ker je dokazal s svojim delom, da se dajo stvari spreminjati. Gospod Vizjak me je danes prepričal in bom glasoval proti interpelaciji, ker ima moje popolno zaupanje. Hvala lepa. Najprej dajem besedo predstavnici predlagatelja Nataši Sukič. Prosim za pozornost in spoštljivost – tako mene, ki vodim sejo, kot tistih, ki razpravljajo.

je to promo spot za vse to, kar je minister dobrega naredil ali bo še dobrega naredil. Mi se pa tukaj pogovarjamo o tistem, kar je spornega naredil. Saj interpelacija ni zato, da spromoviramo dobre stvari, ampak

za zaščito javnega interesa. Ampak poglejte, spoštovane in spoštovani, kaj je glavni pretekli greh ministra Vizjaka? Vizjakov pretekli greh je, da se temu ni postavil po robu, ampak je aktivno sodeloval pri ustvarjanju tajkunov – namreč gospod Petan je tajkun da so se ti potem polastili velikih kosov državnega gospodarstva oziroma da so tajkunizirali javna podjetja. Kdo pa je ustvaril tajkune oziroma kako je prišlo do tajkunizacije? prva Janševa vlada je sprejela zakonodajo, ki je to omogočila. In minister Vizjak, ki je danes minister za okolje, je bil takrat minister za gospodarstvo. Torej je bil del te posadke. posadke. Njegov aktualni greh se pa zdaj prenaša pač v to obdobje, je pa kaj? Ta ista logika, perpetuira isto logiko, in sicer Zakon o vodah je tak primer, čeprav nam danes poskušate na vsak način dopovedati, da ga ne razumemo, da to isto logiko zasebnih dobičkov na račun javnega dobrega zdaj seli z gospodarstva, ki je itak že popolnoma privatizirano, skoraj ga več ni v javni lasti, še na področje okolja in voda. In primer je bil ravno ta zakon o vodah in upam, da me je minister slišal, kaj zdaj govorim, ker to je pomembna poanta, tako. Tukaj je 680 tisoč ljudi pač uvidelo, da lahko pride do pozidav ob vodah, do privatizacij in tako naprej. Ne se hecati. 680 tisoč ljudi pač ni tako strašno neukih, da ne rečem že kar neumnih, da ne bi znalo razbirati neke intence nekega zakona. Tudi če je to lepo, ko nam je kolega Pojbič malo prej citiral, kako je vse v redu. Saj pravim, ves čas smo v situaciji, ko se hoče dokazati danes na interpelaciji, da 680 tisoč ljudi je bilo seveda zmanipuliranih, zavedenih, pojma nimajo, vse civilnodružbene, nevladne okoljevarstvene organizacije so, ne vem, pokvarjene ali, ne vem, zlobne ali ne vem kaj, da so to narobe interpretirale in tako naprej. Zdaj pa škoda, da več kolega Pojbiča ni, da bi mi povedal, kje je kak komunistično-socialistični medij, da se naročim na njega, ker bi res bila rada naročnica takega cajtnga. Hvala lepa. Hvala lepa.